Frú forseti. Nýlega féll dómur Mannréttindadómstóls Evrópu gagnvart Íslandi sem komst að þeirri niðurstöðu

Ein af afleiðingunum er að við verðum að taka til alvarlegrar skoðunar hvernig staðið er að staðfestingu þess að rétt hafi verið staðið að alþingiskosningum

út í afstöðu sína gagnvart viðeigandi viðbrögðum við þessum dómi, þá sér í lagi í ljósi málsvarnar íslenska ríkisins fyrir Mannréttindadómstólnum en þar var því haldið fram af hálfu íslenska ríkisins að umsækjendurnir hefðu ekki fullnýtt sér rétt sinn hér á Íslandi, hefðu ekki leitað allra viðeigandi úrræða hérlendis. Þetta var málsvörn íslenska ríkisins fyrir Mannréttindadómstólnum.

í samræmi við skuldbindingar okkar sem byggja á mannréttindasáttmála Evrópu. Niðurstaða dómsins er að það þurfi að gera bragarbót, að íslenska fyrirkomulagið standist ekki kröfur sáttmálans. Þá stöndum við frammi fyrir því að svara með hvaða hætti við ætlum að gera breytingar á okkar reglum um þetta efni. Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að það hefur í sjálfu sér ekki verið deilt um það að þær reglur sem gilda um úrlausn svona mála hafi verið látnar eiga við og þeim hafi verið fylgt. Ég tel að Ég tel að svo hafi verið. Ég tel að þegar við vorum að vinna úr þessu máli höfum við gert það á grundvelli þess sem lög boðuðu. En eftir situr sú spurning hvort þau lög þurfi að taka breytingum eða eftir atvikum hvort það kalli á að við gerum stjórnarskrárbreytingar. Auðvitað getur Mannréttindadómstóllinn ekki sagt okkur að gera stjórnarskrárbreytingar, hann getur bara vísað okkur til um það hvort við uppfyllum þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist. Þannig að það er fyrsta atriðið, að skoða það og komast til botns í því. Við eigum tillögur sem myndu koma til móts við þessar athugasemdir. Síðan er það þessi málsvörn íslenska ríkisins fyrir dómstólnum. Ég tel að það hafi verið eðlilegt að halda því á lofti, sem er dálítið réttarfarslegt atriði, að það væri ekki tímabært að taka málið fyrir hjá dómstólnum fyrr en það væri búið að tæma úrræði sem stæðu til boða á Íslandi. Það var ekki á þetta fallist, þetta var ekki talin vera raunhæf krafa á hendur þeim sem fluttu málið gegn ríkinu og þá bara varð það niðurstaðan og ekkert meira um það að segja.

Virðulegi forseti. Þessi málsvörn íslenska ríkisins kom mér ansi spánskt fyrir sjónir vegna þess að það virðist hafa verið töluverður samhljómur um að það sé einmitt ekki hægt að leita með þetta, niðurstöðu kosninga og úrskurð eða ákvörðun Alþingis í þeim efnum, til dómstóla þó að aldrei hafi á það reynt, mögulega vegna þess að við teljum að það eigi ekki heima þar. Þannig að mér fannst pínu vandræðalegt af íslenska ríkinu að halda því fram að það væri raunhæft úrræði ef það trúir því ekki einu sinni sjálft að það sé raunhæft úrræði. úrræði. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra: Telur hann í ljósi þessarar niðurstöðu tilefni til þess að breyta stjórnarskránni og ef svo er, hvers vegna var þá þessari málsvörn haldið fram þar sem — ef við höldum áfram með það þá væri ekki tilefni til að breyta stjórnarskránni? Ég bara átta mig ekki á því hvert verið er að fara með Mannréttindadómstólinn með því að halda þessu fram. Mér fannst þetta ákveðin

að það er skynsamlegt að leita til okkar bestu sérfræðinga hvað það snertir með hvaða hætti væri best að bregðast við niðurstöðu dómstólsins. Ég er þeirrar skoðunar sjálfur að það sé ekki augljóst að eina úrræðið sem stjórnvöld hafi sé að breyta stjórnarskránni. Davíð Þór Björgvinsson hefur t.d. bent á að það gætu verið aðrar leiðir færar en við höfum þá bara valkosti og það verður undir Alþingi komið á endanum hvort menn kjósa að fara þá leið að tryggja þennan tiltekna rétt í stjórnarskrá eða eftir atvikum að breyta almennum lögum. Það fer aðeins eftir því hvernig úr spilast. En ég ítreka það sem ég hef áður sagt að það eru komnar fram hugmyndir að breytingum á stjórnarskránni sem myndu m.a. koma til móts við þessar athugasemdir.

Virðulegi forseti. Ég hjó eftir því að ég er búin að fá fundarboð á fund formanna flokkanna á þriðjudag frá forsætisráðherra um framhald á stjórnarskrárvinnunni, sem ég tel mjög mikilvægt. Ég vil fagna því sérstaklega enda tel ég að það sé hægt að ná samkomulagi um mjög marga hluti.

í gær var fyrir margra hluta sakir áhugavert mál. Margt sem er í því sem snýr að fiskeldi er hægt að taka undir en það er eitt atriði sem er algjört prinsippatriði í huga okkar Viðreisnar og það varðar ákvæði sem veitir fiskeldisfyrirtækjunum leyfi til varanlegra nota. Engin tímabinding, enginn fyrirvari hvað þetta varðar,

fundarboð stjórnarskrárvinnunnar og síðan við hverju megi búast á þeim fundum. Við höfum nú þegar lagt gríðarlega vinnu í auðlindaákvæðið, gríðarlega vinnu. Fyrrverandi forsætisráðherra lagði fram á þingi frumvarp með auðlindaákvæði. var sem sagt þannig að flokkar sem standa að baki meiri hluta þingsins lýstu því yfir að þeir gætu stutt ákvæðið eins og það var lagt fyrir þingið. Þetta er afrakstur af margra ára vinnu og mörgum úttektum á auðlindaákvæðinu. En það er t.d. flokkur hv. þingmanns sem hefur hafnað þeirri útfærslu á ákvæðinu og ég skal bara segja það eins og er að ég er mjög hugsi yfir því hvort það það sé miklum tíma verjandi í framhald þessa rifrildis sem er búið að standa núna síðan — nú er 2024 og ég man eftir ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hérna 2009 að vinna við að breyta stjórnarskránni. Það eru 15 ár síðan. Nú er rúmt ár eftir af kjörtímabilinu. Eigum við að fara að tala um það sem er erfiðast að ná sátt um eða eigum við að byrja á því sem við gætum náð sátt um, sem hv. þingmaður vék að og eru held ég fjölmörg atriði? Varðandi tímabundin og ótímabundin leyfi þá finnst mér því allt of oft haldið fram í umræðunni að leyfi sem ekki eru háð einhverjum afmörkuðum tímatakmörkunum séu ígildi einhvers eignarréttar en það er algjörlega óumdeilanlegt að hægt er að afturkalla slík leyfi og t.d. gera samninga. Og þegar menn hafa talað um að það sé skynsamlegt að vera með tímabundna samninga, langtímasamninga,

Virðulegi forseti. Ég vil nú bara þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir að draga það fram að fyrir Sjálfstæðisflokkinn er aldrei rétti tíminn til að verja og standa vörð um auðlindir þjóðar. Aldrei. Það er bara aldrei rétti tíminn til að setja fram auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem raunverulega treystir þessar undirstöður. Auðlindaákvæðið sem við ræddum; ég kom með eina breytingartillögu, eitt orð. Það var tímabinding. Það ætlaði allt um koll að keyra. Tímabinding. Allt annað mátti halda sér. Það er verið að standa varðstöðu um sérhagsmuni ef við ætlum að halda áfram með þetta og mér finnst miður að hæstv. forsætisráðherra geti ekki sýnt forystu í þessu máli, kraft í þessu máli sem raunverulega segir: Ég er að hlusta á ykkur, ég heyri það sem þið segið. Ég ætla að beita mér fyrir sátt í samfélaginu og ætla að beita mér fyrir því að auðlindir þjóðarinnar séu raunverulega í hennar eigu. Mér finnst miður að heyra þetta.

að halda ríkisstjórninni við efnið og standa vörð um þjóðareign. Auðlindir í eigu þjóðarinnar.

Ég vísaði í þá miklu vinnu sem hefur farið fram í meira en áratug sem endaði með því að hér var lagt fram auðlindaákvæði sem naut stuðnings þeirra flokka sem mynda meiri hluta á þinginu. Þegar spurt er hvort ég hyggist halda áfram vinnu við það stjórnarskrárákvæði leyfi ég mér að efast um að það muni skila sameiginlegri niðurstöðu. Þessu er síðan blandað saman við fiskeldisfrumvarpið sem er hér á þinginu og sagt að vegna þess að við höfum ekki botnað umræðuna um auðlindaákvæði í stjórnarskrá þá hljóti það mál að fara eins og það er lagt fyrir þingið. Ég hef aldrei sagt það.

t.d. að eitt, tvö, þrjú ár fram í tímann verði hámark gildistíma slíkra leyfa. Við hljótum að vera sammála um það, hvort sem við ætlum að hafa langtímasamninga eða ótímabundna úthlutun, að

Hvernig í ósköpunum dettur okkur í hug að búa til nýtt kerfi og hafa svo ömurlega staðreynd að við ætlum að hafa ekki bara krónu á móti krónu heldur meira en krónu á móti krónu? Að ef viðkomandi fái hlutastarf og fái 50.000 kr.

Í fyrsta lagi heldur hv. þingmaður því fram að í þessu frumvarpi sé verið að taka upp krónu á móti krónu skerðingu. Það er bara fjarri lagi. Í dag eru skerðingar þannig að einn bótaflokkur skerðist við fyrstu krónu um 65

sem fá ekki staðist. Hvað varðar virknistyrkinn þá er það atriði sem hv. þingmaður nefnir eitthvað sem ég tel reyndar að þurfi að skoða aðeins betur, en það er ekki um krónu á móti krónu skerðingu það er eitthvað sem nefndin mun að sjálfsögðu taka til skoðunar. Síðan er það aldurstengda uppbótin. Það sem hv. þingmaður nefnir hérna er tekið úr öllu samhengi. samhengi. Hv. þingmaður bendir réttilega á að í nýju kerfi erum við að draga úr vægi aldursuppbótarinnar en við erum líka að hækka grunninn sem þýðir að viðkomandi einstaklingur lækkar ekki, enda eru öll í kerfinu, 95% af örorkulífeyrisþegum í nýju kerfi, að hækka; 75% um 30.000 kr. eða meira. Það er ekki hægt að maður þurfi að koma hér upp og svara spurningum þar sem eru fullyrðingar sem fá engan veginn staðist en ég mun samt sem áður gera það með glöðu geði.

frá hópi örorkulífeyrisþega, frá mörgum þingmönnum hér inni að þau sem búa ekki ein eigi að hækka meira heldur en verið hefur á undanförnum árum vegna þess að þau hafa dregist aftur úr. Þegar ráðist er í stórar kerfisbreytingar er það einfaldlega eðli breytinganna

og það er auðvitað það sem við eigum að horfa á en ekki tína til dæmi um það allra versta sem hv. þingmaður getur fundið í frumvarpinu og gleyma því besta. (Forseti hringir.) Ég minni aftur á það að 95% þeirra sem eru í núverandi kerfi munu hækka

Það voru fréttir á forsíðu Morgunblaðsins í morgun sem drógu enn einu sinni fram það ófremdarástand sem er á Vestfjörðum vegna raforkuskorts. Tap Orkubús Vestfjarða er metið á um 5 milljónir á dag vegna þeirrar stöðu sem uppi er, sem er þrefalt það sem gerðist árið 2022 og var það þó álitið nægjanlegt til þess að menn töldu það fullkomlega óforsvaranlega stöðu. Það hafa komið inn umsagnir um skýrslu Orkubúsins til ráðuneytisins, það hefur verið upplýst í fjölmiðlum. Ég er bara með eina einfalda spurningu til hæstv. ráðherra: Hver er afstaða ráðherra til þess að friðlýsingarskilmálum Vatnsfjarðar verði breytt á þann veg að virkjunaráform sem Orkubú Vestfjarða hefur talað fyrir á svæðinu geti orðið að veruleika? Það skiptir gríðarlega miklu máli að þetta liggi fyrir sem fyrst og með hvaða hætti þessi virkjunaráform væru tekin inn í rammaáætlun til skoðunar svo að hægt sé að bera saman við aðra virkjunarkosti.

að hlusta núna á Samfylkinguna ganga fram og gagnrýna það að ekki hafi verið gert mikið því að svo sannarlega bera þeir nú ótrúlega ábyrgð þegar kemur að grænorkumálum landsins, búnir að stýra hér næststærsta orkufyrirtækinu þar sem menn sögðu miskunnarlaust

um afléttingu á friðlýsingarskilmálum til þess að þeir megi skoða málið, þannig að við erum ekki komin neitt lengra en það. Sú heimild sem þar er í lögunum, sem verður þá beitt í fyrsta skipti, er þröng. Þetta er eitthvað sem við við erum að skoða og ég ætla ekki að tjá mig um hana fyrr en við erum búin að fara yfir það vegna þess að

En þetta er í skoðun ásamt öllu því sem kemur fram í skýrslu Einars K. Guðfinnssonar um þessi mál sem ég lét gera á sínum tíma.

Hagaðilar eru með í huga áframhaldandi vinnu við rammaáætlun á meðan hún er verkfæri sem notast er við og þá skiptir máli að það sé einhver tímalína og menn geti séð fyrir sér hvenær niðurstöðu er að vænta,

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir spurninguna. Ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við erum tilbúin með þessi mál að upplýsa þing og þjóð. Ég held hins vegar að það sé líka mikilvægt, alveg sama hvaða ákvörðun er tekin, að hún sé vel undirbyggð. Þess vegna kýs ég að upplýsa hvað þetta mál varðar þegar þar að kemur. Það er minn vilji að það gerist sem fyrst.

og ég vona að við fáum meiri umræðu um grænorkumál. Aðalatriðið er þó það að við klárum þau mál sem núna liggja fyrir þinginu. Ef við gerum það ekki í vor þá verður erfið staða enn þá erfiðari. Því miður höfum við ekki borið gæfu til að klára þau enn þá en ég vonast til að svo verði og ég vona að ég fái stuðning (Forseti

Frú forseti. Sjö vikur eru liðnar frá aðgerðum lögreglu vegna rökstudds gruns um vinnumansal á nokkrum veitingastöðum hér á landi. Þolendur í þessu tiltekna máli eru um 40 talsins. Þau fengu eftir aðgerðina skýr skilaboð um að framtíð þeirra á Íslandi væri tryggð en svo er ekki og á það hefur ASÍ bent. Í tilboði stjórnvalda felst að hluta hópsins, ekki alls hópsins, eru tryggð sömu réttindi og hann hafði fyrir aðgerðina, þ.e. réttinn til fjölskyldusameiningar og óskertan rétt til ótímabundins dvalarleyfis.

Miðstjórn ASÍ hefur ályktað vegna málsins og kallað eftir því að stjórnvöld eyði umsvifalaust allri óvissu um framtíð ætlaðra þolenda í þessu máli og sérstaklega hvað varðar dvalar- og atvinnuleyfi þeirra. Samfylkingin tekur undir með miðstjórn ASÍ. Misbeiting og mansal má ekki líðast á íslenskum vinnumarkaði. Aðflutt launafólk í láglaunastörfum er mun líklegra til að verða fyrir brotum á vinnumarkaði en þau sem eru fædd hér á landi og allt of lengi hafa stjórnvöld sýnt þessu ástandi skeytingarleysi. Vonandi er það að breytast. Ætli það sé hægt að finna berskjaldaðri hóp í samfélaginu en þolendur mansals? Ég efast um það. Við eigum ekki að setja þeim afarkosti heldur að gefa þeim skýr svör og létta af þeim áhyggjum sem eru nægar fyrir. Ég vil af þessu tilefni spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hvort hann hyggist beita sér fyrir því að stjórnvöld endurskoði afstöðu sína og tryggi að þolendur mansals, öll þau sem hér eiga í hlut, eigi skýra og örugga leið út úr óþolandi aðstæðum.

ASÍ hefur staðið fyrir reglulegum upplýsingafundum fyrir þolendur vinnumansalsins sem hér er til umræðu og þar hafa fulltrúar stjórnvalda, bæði dómsmálaráðuneytis sem leyfisveitingarnar heyra undir að mestu leyti, fulltrúar félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Útlendingastofnunar setið suma af þessum fundum til þess einmitt að geta verið fólkinu innan handar með svör. Það sem við höfum lagt ríka áherslu á í mínu ráðuneyti og á Vinnumálastofnun er að finna fólkinu vinnu vegna þess að það er það er stærsta aðgerðin til að tryggja ekki bara að þau geti verið hér á landi heldur að þau geti verið hér á landi og notið þeirra réttinda, m.a. haldið áfram að vinna sér inn réttindi upp í

rúmlega 40 einstaklingum í heildina eru 34 sem hafa verið á tímabundnum atvinnuleyfum og 26 af þeim komin með starf og þrjú með vilyrði um starf. Það eru fimm einstaklingar útistandandi af þeim sem hafa verið á tímabundnum atvinnuleyfum og ég vil nefna það að fjöldi þeirra var 15 þann 9. apríl. Okkur gengur því sem betur fer mjög vel að aðstoða fólkið, því þetta er besta leiðin til þess við höfum lagt ríka áherslu á að það takist. Varðandi dagsetninguna 15. maí þá mun ég beita mér fyrir því að sú dagsetning verði að sjálfsögðu sveigjanleg (Forseti hringir.) ef til þess kemur að ekki verði öll komin með vinnu fyrir þann tíma.

hefur lengi verið í samskiptum við hið opinbera um að þjónusta við þolendur mansals verði styrkt til muna og til frambúðar. Það er hluti af góðum vinnumarkaði að gera það. Auðvitað er þetta mjög brýnt mál og það gleður mig að heyra að það sé verið að finna vinnu og störf fyrir fólkið sem lenti í þessum afbrotum og þessu ofbeldi. Við verðum að taka höndum saman um að það sé í lagi þannig að tímafrestirnir haldi að staðið verði við loforðin um að þau geti verið hér. Þau eru þolendur í þessu máli, ekki gerendur og okkur ber að standa með þeim og okkur ber líka, og það er skoðun okkar í Samfylkingunni, að bæta upplýsingagjöf til erlends fólks á vinnumarkaði og einnig að bæta heimildir til vinnustaðaeftirlits.

og það veltur mjög mikið á því að hún takist vel upp og að þetta gangi vel líka í framtíðinni því að við höfum vísbendingar um að pottur sé víðar brotinn heldur en í þessu máli. Mig langar sérstaklega að nefna frumvarp sem er núna fyrir þinginu, um breytingar á ýmsum lögum og fjallar um eftirlit m.a. á vinnumarkaði, þar sem ætlunin er að setja á samstarfsnefnd stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem á að koma með stefnu og aðgerðaáætlun í þessum málum. Ég held að eitt af því sem við þurfum að horfa til sé löggjöf á hinum Norðurlöndunum þegar kemur að hegningarlöggjöfinni, sem heyrir undir hæstv. að við gætum mögulega skilið meira á milli mansals og vinnumansals þannig að við höfum frekari amboð til þess fyrir dómstólum (Forseti hringir.) að takast á við vinnumansal sem slíkt.

Virðulegi forseti. Ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu þar sem ég tel rétt að þetta mál fari til umhverfis- og samgöngunefndar vegna þess að við höfum séð það í gegnum tíðina að sjónarmið umhverfisins, sjónarmið náttúruverndar fá ekki nægilegt rými þegar kemur að atvinnuvegum landsins og að atvinnuveganefnd hefur ekki lagt nógu mikla áherslu á þetta. Þetta sést líka í því hvernig undirbúningur þessa máls virðist ekki einu sinni hafa tekið tillit til Árósasamningsins vegna

gera kröfu um að umhverfis- og samgöngunefnd fái málið til umsagnar og það verður fjallað um þá umsögn og svo að sjálfsögðu að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fái til umsagnar þá meðferð sem ríkisstjórnin ætlar að sýna hér enn einni þjóðarauðlindinni, með því að tryggja

og lífsskoðunarfélög og lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Tilurð frumvarpsins má rekja til þess að Ísland er skuldbundið til þess að samræma löggjöf sína að tilmælum alþjóðlega fjármálaaðgerðahópsins

Komið hefur í ljós að regluverk sem gildir um ákveðin félagaform hér á landi skapar verulega áhættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Annars vegar í gegnum trú- og lífsskoðunarfélög og hins vegar í gegnum sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Í áhættumati ríkislögreglustjóra kemur fram að helstu ógnir og veikleikar í tengslum við trú- og lífsskoðunarfélög séu í umgjörð, löggjöf og eftirliti með skráðum félögum. Lúti þeir veikleikar einkum að ófullnægjandi ákvæðum um hæfi fyrirsvarsmanna þessara trú- og lífsskoðunarfélaga, bókhaldi þeirra og fjárreiðum. Varðandi helstu ógnir og veikleika í tengslum við sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá kemur fram í áhættumati ríkislögreglustjóra að lögin séu komin til ára sinna og þau þurfi að endurskoða í heild sinni með hliðsjón af því að allt of margir sjóðir og stofnanir skili ekki ársreikningi. Engin viðurlög séu við því að skila ekki ársreikningi og þau úrræði sem mælt sé fyrir um í lögunum séu fá og virðist ekki nýtast sem skyldi. Þá séu engin skilyrði í lögunum um hæfi þeirra sem stjórni slíkum sjóðum og stofnunum. Stýrihópur dómsmálaráðherra um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka annast útgáfu aðgerðaáætlunar um viðbrögð íslenskra stjórnvalda við niðurstöðum áhættumats ríkislögreglustjóra. Þar eru útfærðar aðgerðir sem talið er að grípa þurfi til í því skyni að bregðast við niðurstöðum áhættumatsins og eru breytingar þær sem lagðar eru til í þessu frumvarpi á meðal þeirra aðgerða. Næsta úttekt alþjóðlega fjármálaaðgerðahópsins Financial Action Task Force, FATF, á vörnum Íslands gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og jafnframt sú fimmta, mun hefjast á árinu 2025. Mikilvægt er að þessar lagabreytingar hafi öðlast gildi og komist til framkvæmda þá, þar sem í úttektinni felst mat á því hvernig brugðist hefur verið við greindri áhættu í áhættumati ríkislögreglustjóra. Að þessu sögðu, virðulegi forseti, mun ég gera grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Í I. kafla frumvarpsins er að finna breytingar á lögum um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Lagt er til að inn í lögin komi ákvæði varðandi færslu bókhalds og gerð ársreiknings en slíkt ákvæði gerir utanumhald fjármuna skráðra trú- og lífskoðunarfélaga skýrara. Einnig er lagt til að skráðum trú- og lífsskoðunarfélögum beri að skila ársreikningi til sýslumanns en sýslumaður fer í dag með eftirlit með skráðum trúfélögum og lífsskoðunarfélögum. er lagt til að sýslumaður skuli leggja stjórnvaldssektir á þau félög sem skila ekki ársreikningi innan þess frests sem kveðið er á um í lögunum. Er þetta lagt til svo unnt sé að koma í veg fyrir vanskil á ársreikningum. Í frumvarpinu er jafnframt kveðið á um afslátt af stjórnvaldssektinni ef ársreikningi er skilað innan ákveðins tíma, er sá afsláttur allt upp í 90%. Þá eru lagðar til breytingar sem kveða á um ríkari hæfisskilyrði forstöðumanna trúfélaga og lífsskoðunarfélaga en nú eru í gildi. Þar að auki er lagt til nýtt ákvæði sem kveður á um hæfisskilyrði stjórnarmanna trú- og lífsskoðunarfélaga. Eru þetta m.a. hæfisskilyrði er varða lögræði, búsforræði og búsetu. Í II. kafla frumvarpsins er að finna breytingar á lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Breytingarnar eru að nokkru leyti sambærilegar þeim breytingum sem lagðar eru til varðandi trú- og lífsskoðunarfélögin. Hér er einnig lagt til að inn í lögin komi ákvæði um bókhald og ársreikninga sem gerir utanumhald fjármuna skýrara. Þá er lagt til að sýslumaður taki við verkefnum ríkisendurskoðanda samkvæmt lögunum. Í dag ber sjóðum og stofnunum sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá að skila ársreikningi til Ríkisendurskoðunar en embættið hefur bent á að það hlutverk að hafa eftirlit með fjárreiðum einkaréttarlegra lögaðila falli ekki að hlutverki ríkisendurskoðanda. Lagt er til að sjóðum og stofnunum beri þess í stað að skila ársreikningi til sýslumanns og að sýslumaður skuli leggja stjórnvaldssektir á sjóði og stofnanir skili þau ekki ársreikningi innan þess frest sem kveðið er á um í lögunum. Um þó nokkurn tíma hefur ríkisendurskoðandi bent á að stórt hlutfall sjóða og stofnana skili ekki ársreikningi samkvæmt gildandi lögum og er ákvæðinu varðandi stjórnvaldssektir ætlað að knýja á um skil ársreikninga. Hér er þó einnig lagður til, líkt og ég greindi frá hér áðan varðandi trú- og lífsskoðunarfélögin, ákveðin afsláttur af stjórnvaldssektinni ef ársreikningi er skilað innan tiltekins tíma og er sá afsláttur allt upp í 90%. Jafnframt er lagt til að sýslumanni verði heimilt að leggja niður sjóði og stofnanir hafi þau ekki skilað ársreikningi til sýslumanns í tvö ár. Þá er lagt til að inn í lögin komi nýtt ákvæði varðandi hæfi þeirra sem standa að sjóðum og stofnunum. Ekkert ákvæði er í núgildandi lögum um hæfi þeirra sem standa að umræddum sjóðum og stofnunum. Eru lögð til hæfisskilyrði sem gilda um stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og skipaða fjárvörsluaðila sjóða og stofnana. Eru þetta m.a. hæfisskilyrði er varða lögræði og búsforræði. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar

mjög pólitíska umræðu sem varðar kannski ekki beint þetta frumvarp heldur er tilefni til annarrar umræðu og þá framlagningu á annars konar frumvarpi en hér um ræðir. Það þyrfti þá að endurskoða lög um sóknargjöld.

að ég tel t.d. að mörg trú- og lífsskoðunarfélög sinni mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi.

Ég get samt sem áður upplýst hv. þingmann um að ég hef áhuga á því að endurskoða þau lög og fara yfir það en ég hef ekki sett þá vinnu af stað með formlegum hætti.

var ég að spyrja spurninga, vissulega á ákveðinn hátt pólitískra spurninga, um það hvort við eigum ekki að leggja niður þetta fyrirkomulag sóknargjalda og utanumhald ríkisins á því hvaða einstaklingur er skráður í hvaða trúfélag eða lífsskoðunarfélag og leyfa þessum trú- og lífsskoðunarfélögum að innheimta sín gjöld, nákvæmlega sömu gjöld. Við getum farið í tekjuskattslækkun á móti til þess einmitt að losa ríkið við þessa innheimtukröfu sem er gerð til handa trú- og lífsskoðunarfélögum.

klippa það út, klippa burt sérstöðu þessara félaga gagnvart ríkinu af því að ríkið innheimtir sóknargjöldin fyrir þau, svo við förum nú ekki út í hinn partinn varðandi þessa

Ég held að það þurfi að svara þessari pólitísku spurningu fyrr en síðar því að hún er pólitísk á þann hátt að með því að gera trú- og lífsskoðunarfélög pólitísk er þetta orðin pólitísk spurning, sem hún á ekki að vera. Það er kannski frekar lykilatriðið. Við eigum ekki að þurfa að hafa pólitíska umfjöllun um trúfélög og lífsskoðunarfélög. Það er bara þeirra

og veita þessum trúfélögum og lífsskoðunarfélögum það frelsi sem þau gætu öðlast án aðkomu ríkisins.

ég er kirkjunnar kona og tel til að mynda að þjóðkirkjan sem og önnur lífsskoðunarfélög hér á landi gegni mikilvægu hlutverki og sinni mikilvægri þjónustu.

stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og það vantar upp á að formgera þetta með betri hætti. Að mati ríkislögreglustjóra er þarna áhættuþáttur er kemur að peningaþvætti og

Eins og ég sagði hér áðan í fyrra svari mínu hef ég áhuga á því að taka lög um sóknargjöld til endurskoðunar en sú vinna er ekki hafin.

það þarf ekki aðkomu ríkisins til þess að trúfélög eða lífsskoðunarfélög sinni mikilvægri þjónustu.

að innheimta gjöld fyrir trú- og lífsskoðunarfélög. Til að geta skilað því fé til baka þarf að eiga sér stað einhver skráning. Eins og hér hefur komið fram þarf að breyta öðrum lögum ef við ætlum að sammælast um að þetta fyrirkomulag sé ekki gott og ekki til hagsbóta fyrir þjóðina.

hlakka til að takast á við þetta frumvarp sem að mörgu leyti lítur kannski út fyrir að vera ekki mjög flókið. Við erum auðvitað sammála því að hér viljum við koma í veg fyrir peningaþvætti og hryðjuverk. Við höfum vonda reynslu af því að hafa lent á einhverjum gráum lista hjá þessum ágætu samtökum.

Ég velti því oft fyrir mér, þegar við erum að taka upp svona alþjóðlegar reglur eins og hér er, hvort þetta sé líka svona í öðrum löndum eða hvort útfærslan hjá okkur þurfi alltaf að vera svona

Ég held samt sem áður að það skref sem við höfum stigið núna varðandi aðskilnað ríkis og kirkju þar sem kirkjan er sjálfstæð og prestar eru ekki lengur ríkisstarfsmenn, þeir starfa jú fyrir kirkjuna, hafi verið mikilvægt og gott skref. En ég viðurkenni líka ákveðna íhaldssemi hvað það varðar að það er ekki bara að kirkjan og önnur lífsskoðunarfélög séu mikilvæg fyrir íslenskt samfélag heldur sinna þau ákveðinni grunnþjónustu

Þetta eru ekki styrkir frá ríkinu til trú- og lífsskoðunarfélaga. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt í þeirri umræðu að þetta eru ekki ríkisstyrkir heldur eru einstaklingarnir sem skráðir eru í þessi félög að greiða En á sama tíma er auðvitað rosalega mikilvægt að öll sú starfsemi sem fram fer innan trú- og lífsskoðunarfélaga sé í fullu samræmi við íslensk lög og reglur þar sem mannréttindi allra eru virt.

og óásættanlegt með öllu að hér séum við alltaf á hverju ári í aðdraganda þess að við afgreiðum fjárlög að rífast um hvert sóknargjaldið eigi að vera þegar við erum með lög um það. Það væri auðvitað eðlilegt að þau lög væru virt og þetta væri ekki ákvörðun í hverjum fjárlögum fyrir sig.

Það er bara verið að innheimta félagsgjöld fyrir þessi félög, sem öll önnur félög gera svo sem líka, og svo veita þau einhverja grunnþjónustu fyrir ríkið þar ofan á sem ekki er greitt fyrir.

þjónusta sem trú- og lífsskoðunarfélög veita sínum félagsmönnum, og þjóðkirkjan reyndar langt út fyrir það, held ég að sé ofboðslega mikilvæg fyrir íslenskt samfélag. Það getur vel verið að okkur greini með einhverjum hætti á um það en ég ætla að skilgreina hana sem mikilvæga þjónustu.

hefur haldið utan um sinn hóp og hvernig kirkjan hefur opnað dyr sínar fyrir Grindvíkingum held ég t.d. að sé mjög mikilvæg þjónusta á tímum sem þessum. Hvernig prestar koma að að áfallaaðstoð og slíkri þjónustu held ég að skipti miklu máli og svo búum við hér við hefðir eins og giftingar, skírnir og fermingar. Það eru auðvitað fleiri trúfélög sem koma að slíku og ég held að það sé líka mikilvæg þjónusta sem trúfélög veita.

Lög um opinber fjármál eru mjög skýr um hvað það þýðir að greiða opinbert fjármagn til einhverra aðila. Hversu mikilvægir sem þeir eru þarf það að vera útskýrt

Mér finnst það alveg áhugaverð spurning að velta fyrir sér en ef við erum að innheimta félagsgjöld fyrir þau þá augljóslega þurfum við að hafa slíka skrá, það held ég

en hv. þingmaður er samt að vísa í einhvers konar styrki — þá eiginlega veit ég ekki hvernig við ættum að ná utan um verkefnið öðruvísi nema við segjum að þetta skipti ríkið engu máli, að þetta séu bara frjáls félagasamtök sem fólk greiðir í ef það vill

bera stóra ábyrgð í þessu máli, hvað við höfum gengið langt með mjög íþyngjandi túlkun á ýmsu því sem lýtur að þessum lögum sem við settum til að undirgangast skyldur okkar á alþjóðavettvangi í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi og

líka út af því að ég er dóttir hennar og þingmaður. Ég hef skilning á því að með þessum alþjóðlegu reglum sé verið að koma í veg fyrir alls konar spillingu sem hefur fyrirfundist í heiminum og þar hafa þingmenn ekki verið undanskildir.

til sérfræðinga ráðuneytisins þegar þeir koma til okkar út af þessu máli og fara aðeins yfir það hvort hér sé ekki allt of langt gengið. Ég held að hér sé sérstaklega verið að vísa í bréf sem fjöldinn allur af fólki í samfélaginu fékk frá Creditinfo

eru túlkaðir samkvæmt þessari nálgun sem raunverulegir eigendur vegna þess hver á almannaheillafélög. Þar með er virkilega verið að skerða möguleika fjölmargra á því að sitja sem sjálfboðaliðar

Með frumvarpinu er leitast við að uppfylla þær alþjóðlegu kröfur sem gerðar eru til varna gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og gereyðingarvopna. Ísland undirgekkst alþjóðlegar skuldbindingar um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka með aðild að alþjóðlega fjármálaaðgerðahópnum, betur þekktur sem FATF eða, með leyfi forseta, Financial Action Task Force, árið 1991 en í því fólst skuldbinding um að aðlaga löggjöf og reglur hér á landi að tilmælum FATF. Fjórðu allsherjarúttekt FATF á Íslandi lauk í febrúar 2018.

Lög nr. 140/2018 telst til grundvallarlöggjafar á sviði aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnunar hryðjuverka en málaflokkurinn teygir sig víða og tengist öðrum mikilvægum lagabálkumm,

Með þeim lögum er m.a. leitast við að hindra fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu og fjármögnun gereyðingarvopna með því að mæla fyrir um frystingu fjármuna í samræmi við ákvarðanir um þvingunaraðgerðir sem ákveðnar eru af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins og annarra alþjóðastofnana og ríkjahópa. Þrátt fyrir að margvíslegar umbætur hafi orðið á lagaumgjörð og regluverki á þessu sviði er baráttan gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka viðvarandi verkefni þar sem nýjar ógnir skjóta stöðugt upp kollinum. Í frumvarpi þessu eru einkum lagðar til breytingar á núgildandi ákvæðum laganna um áhættumat, umgjörð varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í starfsemi tilkynningarskyldra aðila og um sektarheimildir stjórnvalda. Loks er í frumvarpinu að finna breytingar á öðrum ákvæðum sem talin var þörf á að bæta úr og komið hafa í ljós við beitingu þeirra. Breytingar á ákvæðum um áhættumat koma til vegna breyttra tilmæla FATF um að ríki og tilkynningarskyldir aðilar skuli meta áhættu í tengslum við fjármögnun gereyðingarvopna, auk peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka eins og verið hefur. Í einföldu máli felur það í sér að metin sé hætta á mögulegum brotalömum í tengslum við alþjóðlegar þvingunaraðgerðir ásamt leiðum til að draga úr áhættu. Þetta felur í sér viðbætur við ákvæði laga nr. 140/2018, sem heyra undir dómsmálaráðherra, en leiðir einnig til breytinga og nýmæla í lögum um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna,

Breytingar á ákvæðum er varða umgjörð varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í starfsemi tilkynningarskyldra aðila varðar breytingu á ábyrgðarhlutverkum sem eiga að vera til staðar í starfsemi ákveðinna tilkynningarskyldra aðila og koma til vegna nýlegra viðmiðunarreglna Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar um túlkun og framkvæmd á ákvæðum fjórðu peningaþvættistilskipunar Evrópusambandsins. Í gildandi lögum er sú tilskipun innleidd og miðað við að tilnefna ætti einn aðila til að gegna hlutverki svokallaðs ábyrgðarmanns í starfseminni. Viðmiðunarreglurnar mæla fyrir um að í ákveðnum tilvikum geti verið þörf á að tilnefna regluvörð í starfsemi lána- og fjármálastofnana til að sinna ákveðnum verkefnum í starfseminni. Er breytingunni ætlað að koma því til leiðar svo skýrt sé. Breytingar á ákvæðum er varða heimildir til beitingar dagsekta og stjórnvaldssekta varða úrræði til að bregðast við þeirri stöðu ef aðilar koma sér undan að veita skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, SFL, upplýsingar, sem þeim er skylt að gera í öllum tilvikum. Í lögunum hefur skrifstofa fjármálagreininga viðamikið hlutverk sem felst í stuttu máli að taka á móti og greina allar tilkynningar frá tilkynningarskyldum aðilum. Eftirlitsaðilar, sem eru ríkisskattstjóri og Fjármálaeftirlitið, hafa svo eftirlit með því að þessir aðilar hlíti ákvæðum laganna. Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu hefur hins vegar ekki sömu heimildir til að knýja á um afhendingu gagna og eftirlitsaðilarnir þótt hlutverk þessara stofnana sé jafnmikilvægt í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þess vegna er mælt fyrir um að skrifstofa fjármálagreininga lögreglu hafi heimild til að beita dagsektum til að knýja á um afhendingu upplýsinga á sama hátt og eftirlitsaðilar hafa nú þegar. Að sama skapi er bætt við heimild fyrir eftirlitsaðila til að beita stjórnvaldssektum ef aðili afhendir ekki gögn til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu en slík heimild er til staðar nú þegar í sambærilegum tilvikum hvað afhendingu gagna til eftirlitsaðila varðar. Það er opinber stefna íslenskra stjórnvalda að íslensk löggjöf skuli á hverjum tíma miða að því að fullnægjandi varnir séu til staðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og að hún uppfylli þær alþjóðlegu kröfur sem gerðar eru til varna gegn slíkum brotum. Þá skuli tryggt að íslensk löggjöf sé jafnframt í samræmi við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist hvað varðar þvingunaraðgerðir til að bregðast við fjármögnun og útbreiðslu gereyðingarvopna. Er frumvarpinu ætlað að mæta þeim kröfum og að sama skapi gera lagaumgjörðina þannig úr garði að hún nýtist sem stjórntæki sem hafi í för með sér skilvirk úrræði í þessari baráttu. Að lokum nefni ég að FATF mun hefja fimmtu úttekt sína á vörnum Íslands í málaflokknum á árinu 2025 en þá kemur til skoðunar hvernig tekist hefur til frá síðustu úttekt FATF við inn¬leiðingu breyttra tilmæla í íslenska löggjöf og hversu skilvirkar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka eru í reynd. Er lögfesting þessa frumvarps mikilvægur liður í því að bregðast við breyttum tilmælum FATF og að sama skapi nauðsynlegt skref í átt að auknum vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hér á landi. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er hvorki gert ráð fyrir því að það hafi í för með sér útgjöld fyrir ríkissjóð né sveitarfélög. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins og legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og 2. umræðu.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 með síðari breytingum. Með fumvarpinu er lagt til að ákvæði til bráðabirgða sem sett voru með lögum nr. 98/2021 og tóku gildi 10. júlí 2021 verði framlengd en að öðrum kosti myndu ákvæðin falla á brott þann 1. júlí næstkomandi. Ákvæðin lúta að reynslulausn og heimild til fullnustu með samfélagsþjónustu og er ákvæðunum ætlað að gilda tímabundið til næstu þriggja ára eða á meðan heildarendurskoðun í fullnustumálum fer fram. Með frumvarpinu er lagt til að heimila Fangelsismálastofnun að fullnusta allt að 24 mánaða óskilorðsbundið fangelsi með samfélagsþjónustu. Áður var stofnuninni aðeins heimilt að fullnusta allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi með samfélagsþjónustu. Jafnframt er lagt til að hið sama eigi við þegar um refsingu samkvæmt fleiri en einum dómi er að ræða, og í þeim tilvikum þegar hluti fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn. Verði frumvarpið að lögum verði því áfram heimilt að afplána með samfélagsþjónustu þegar samanlögð refsing eða heildarrefsing er allt að 24 mánuðum, í stað 12 mánaða samkvæmt almennum ákvæðum laganna. Með frumvarpinu er einnig lagt til að Fangelsismálastofnun verði heimilað að veita föngum sem eru með styttri refsingu en 90 daga óskilorðsbundið fangelsi reynslulausn fimm dögum áður en reynslulausn hefði annars verið veitt og föngum með lengri refsingu en 90 daga óskilorðsbundið fangelsi reynslulausn tíu dögum fyrr. Með upphaflegu frumvarpi því sem varð að lögum um breytingu á lögum um um fullnustu refsing var brugðist við tillögum starfshóps þáverandi dómsmálaráðherra til aðgerða sem stytta eiga boðunarlista til afplánunar refsinga. Í lok árs 2020 voru 706 einstaklingar á boðunarlista Fangelsismálastofnunar en í mars 2024 voru þeir 714. Þannig eru fleiri á boðunarlista nú en þegar ákvæðin voru sett árið 2021 en þá stöðu má m.a. rekja til þess að nú standa yfir framkvæmdir á stærsta fangelsi landsins, Litla-Hrauni, þar sem þurft hefur að loka klefum. Þá hafa fyrningar refsinga aukist á þessum tíma en gera má ráð fyrir að þær væru enn fleiri ef ekki hefði komið til lagabreytingarinnar 2021. Almennt er samfélagsþjónusta talið skilvirkt úrræði þegar það á við, sem gefur dómþola tækifæri til að bæta fyrir brot sitt með því að láta gott af sér leiða um leið og hann afplánar refs¬ingu sína. Það er hins vegar ljóst að horfa þarf á málaflokk fullnustukerfisins, þar á meðal fullnustu refsinga í formi samfélagsþjónustu, með heildstæðum hætti. Í heildarendurskoðun fullnustukerfisins verður tekin m.a. tekin afstaða til fyrirkomulags og umfangs samfélagsþjónustu. Á meðan þeirri vinnu vindur fram er talið nauðsynlegt að bráðabirgðaákvæðin verði framlengd. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins og legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessarar umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu.

forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um rannsókn vegna snjóflóðs sem féll á Súðavík 16. janúar 1995. Flytjendur þessarar tillögu eru fulltrúar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis leggur til að Alþingi álykti í samræmi við lög um rannsóknarnefndir, frá árinu 2011, að skipa rannsóknarnefnd þriggja einstaklinga til að rannsaka málsatvik í tengslum við snjóflóð sem féll í Súðavík 16. janúar 1995. Rannsóknarnefndin dragi saman og útbúi til birtingar upplýsingar um málsatvik í því augnamiði að varpa ljósi á ákvarðanir og verklag stjórnvalda þar sem gerð verði grein fyrir: 1. hvernig staðið var að ákvörðunum um snjóflóðavarnir,

Í því kom fram að ráðherra hefði borist erindi frá lögmannsstofu fyrir hönd aðstandenda og eftirlifandi ættingja þeirra 14 einstaklinga sem létust í snjóflóðinu. Í erindinu var þess farið á leit að rannsókn færi fram á þætti hins opinbera í snjóflóðinu, til að mynda með skipan rannsóknarnefndar á grundvelli laga um slíkt. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók málið til umfjöllunar, aflaði gagna og kallaði til sín gesti. Við undirbúning tillögunnar var jafnframt leitað umsagnar forseta Alþingis lögum samkvæmt og er brugðist við ábendingum hans um efni tillögunnar og greinargerð. Að lokinni vandaðri yfirferð er það mat stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis að mikilvægt sé að fram fari hlutlæg og óháð rannsókn á þeim atburðum sem hér eru til umfjöllunar. Ljóst er, eins og rakið er í ítarlegu máli í greinargerð tillögunnar, að ekki fór fram óhlutdræg rannsókn í kjölfar þeirra sviplegu atburða sem áttu sér stað í Súðavík 16. janúar 1995. Það hefur skapað tortryggni og vantraust gagnvart stjórnvöldum sem er mikilvægt að eyða. Taka þarf til rannsóknar málsatvik svo að leiða megi í ljós hvernig staðið var að ákvörðunum og verklagi stjórnvalda í tengslum við snjóflóðið. Á grundvelli slíkrar athugunar geta Alþingi og stjórnvöld eftir atvikum metið hvort dreginn hafi verið lærdómur af atburðunum og hvort úrbóta sé þörf. Slík athugun hefur einnig það hlutverk að svara ákalli um óhlutdræga rannsókn á málsatvikum sem hefur verið uppi frá því að hinir voveiflegu atburðir urðu. Nefndin vill taka fram að við umfjöllun hennar um málið hefur hún ekki orðið þess áskynja að neitt saknæmt hafi átt sér stað. Snjóflóðið 16. janúar 1995 var reiðarslag fyrir samfélagið í Súðavík og hefur haft djúpstæð áhrif á eftirlifendur og aðstandendur þeirra sem létust auk þess sem atburðurinn hefur markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Hópur eftirlifenda og aðstandenda þeirra sem létust í snjóflóðinu hefur frá upphafi leitað eftir því að málið verði tekið til óháðrar rannsóknar. Tilraunir þeirra hafa ekki borið tilætlaðan árangur. Segja má að raddir sem vildu að málið skyldi rannsakað hafi ekki þagnað á þeim hartnær þremur áratugum sem liðnir eru frá náttúruhamförunum. Mig langar, frú forseti, að vísa í ítarlega greinargerð tillögunnar sem liggur fyrir í þingskjalinu um ýmislegt sem ég hygg að hv. þingmenn þurfi að kynna sér í þessu máli. Ég vísa þar með til greinargerðarinnar, í umfjöllun hennar um málsatvik í aðdraganda snjóflóðsins og einnig um framkvæmd almannavarnaaðgerða, en ég hyggst hins vegar næst taka fyrir þann þátt í greinargerð tillögunnar sem víkur að tilefni og grundvelli fyrir skipun rannsóknarnefndar Alþingis.

Með því er átt við að taka til skoðunar hvort um mikilvægt mál sé að ræða sem almenning varðar, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna, en slík mál þurfa almennt að varða starfsemi ríkisins. Sú rannsókn sem hér er lögð til snýr að því að varpa ljósi á ákvarðanir og verklag stjórnvalda í tengslum við snjóflóðið sem féll í Súðavík. Skipun rannsóknarnefndar er sérstakt úrræði sem almennt ber ekki að grípa til nema í vissum tilvikum. Í frumvarpi því sem varð að lögum um rannsóknarnefndir og framhaldsnefndaráliti allsherjarnefndar Alþingis um málið er að finna leiðbeinandi sjónarmið um hvenær rétt sé að skipa rannsóknarnefnd. Má þar nefna sjónarmið um að mál hafi almennt mikilvægi, þ.e. að það hafi tiltekið vægi sem kunni að birtast í því að það hafi verið lengi í opinberri umræðu án þess að öldur hafi lægt. Nefndin telur einnig að vægi málsins geti birst í því að það hafi haft mikil áhrif hér á landi án þess að hafa verið til lykta leitt. Þá getur það einnig verið grundvöllur til að setja á fót rannsóknarnefnd ef uppi er krafa um sjálfstæði og óhlutdrægni gagnvart ríkisstjórn eða öðrum stjórnvöldum. Eins og fram kemur fór ekki fram hlutlæg og óháð rannsókn í kjölfar flóðsins í Súðavík. Þær rannsóknir sem fóru fram voru í höndum Almannavarna ríkisins sem ekki gat talist hlutlaus aðili. Lengi hefur verið kallað eftir að slík rannsókn fari fram og er það ákall enn til staðar. Að mati nefndarinnar er því hér um að ræða mikilvægt mál sem varðar almenning. Um umfang rannsóknar og afmörkun vísa ég í tillögugrein sem liggur fyrir í þingskjali. Í greinargerð þessarar tillögu er einnig fjallað um önnur úrræði sem kynni að hafa verið möguleiki að grípa til og ég vísa einnig

að rök hnígi til þess að fela þremur einstaklingum rannsókn þessa máls. Það er mikilvægt að nefndarmenn hafi nauðsynlega sérþekkingu til að leggja mat á atriði sem varða almannavarnir, snjóflóðavarnir og skipulag byggðar, hættumat og stjórnsýslu. Rannsóknarnefndinni verði falið að draga saman og útbúa til birtingar upplýsingar um málsatvik samkvæmt ályktunum þar að lútandi sem tilefni þykir til að setja fram. Nefndin gerir ráð fyrir að formaður slíkrar rannsóknarnefndar starfi í fullu starfi en aðrir nefndarmenn í hlutastarfi. Er þá horft til þess að nokkur fjöldi gagna og upplýsinga liggur fyrir sem varpað getur ljósi á málavexti. Þá má ætla að það verði einfaldara og fyrirhafnarminna að kalla til viðeigandi sérfróða nefndarmenn í hlutastarf fremur en fullt starf, t.d. með hliðsjón af því almannavarnaástandi sem ríkt hefur um nokkurra missera skeið hér á landi.

Mig langar, í tilefni af framsögu um þetta mikilvæga mál og þessa tillögu um skipan rannsóknarnefndar Alþingis vegna náttúruhamfaranna í Súðavík 16. janúar 1995, að taka það fram, forseti, að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, fulltrúar í henni, var frá upphafi við umfjöllun þessa máls mjög meðvituð um bæði mikilvægi þess en einnig um það að hér er ekki

Það var ekki einfalt og það var langt frá því að vera sjálfsagt að við kæmumst að sameiginlegri niðurstöðu. En eftir vandaða umfjöllun, sem tók auðvitað sinn tíma, enda var það eðlilegt miðað við mikilvægi og eðli málsins, varð niðurstaðan að flytja tillögu um að stofna rannsóknarnefnd Alþingis og gera það með þeim hætti sem lýst er í þessari þingsályktunartillögu og í hinni ítarlegu greinargerð sem henni fylgir.

bréfið sem minnst er á í upphafi þessarar greinargerðar og varð til þess að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók þetta mál til umfjöllunar. Ég vona að þessi tillaga verði afgreidd og samþykkt hér á hinu háa Alþingi og að ákallinu um óhlutdræga rannsókn verði svarað að seint sé. Ég vona að sú vinna verði til þess að hægt sé að loka þessum erfiða og sorglega kafla í sögu Íslands.

Ég tel vert að segja að mér þykir leitt að það hafi tekið þetta langan tíma að koma af stað sjálfstæðri og óháðri rannsókn, verði þessi tillaga samþykkt, á þessu máli sem hafði gríðarleg áhrif á það samfélag sem um ræðir en líka allt íslenskt samfélag. Ég tel samt sem áður rétt, þrátt fyrir að mér þyki miður hvað þetta hefur tekið ótrúlega langan tíma, að lýsa mikilli ánægju með það að við séum þó komin þetta langt. Ég vil þakka hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrir mjög gott og ærlegt samstarf í nefndinni varðandi þetta mál.

Eftir hana geri ég ekki ráð fyrir að tillagan fari aftur til nefndarinnar sem hana samdi þannig að hún fær ákveðna flýtimeðferð hér í þinginu. Síðan fer hún til 2. umræðu og að því loknu til atkvæðagreiðslu og þar mun ráðast hvort hún verði samþykkt. Það verður afráðið hér í þingsal og við hljótum að telja það gott merki að allir nefndarmenn og þar með fulltrúar allra flokka eru með á þessari tillögu.

Nefndin hefði getað lagt til einn nefndarmann. Nokkur fordæmi eru fyrir því að einn nefndarmaður fari með hlutverk rannsóknarnefndar. Mér hefur reyndar alltaf fundist einkennilegt að vera einn í nefnd, en gott og vel. Það er hægt og hefði alveg verið hægt að fara þá leið í þessu tilviki. Ástæðan fyrir því að mér fannst það mjög óheppileg leið

Lögfræðingar, verandi einn sjálf, eru fínasta starfsstétt en þá skortir ákveðna verkfræðikunnáttu sem ég tel mjög mikilvægt að sé til staðar innan nefndarinnar til að fara yfir þessi málsatvik, að fólk sé kunnugt

þetta mál. Mér og nefndinni fannst mikilvægt að sérfræðingar á þessu sviði hefðu stöðu nefndarmanna. Það gefur þessari sérfræðiþekkingu aukið vægi og tryggir að að gögnin sem nú verða skoðuð séu líka skoðuð með augum þeirra sem hafa sérþekkingu á þessum málum. Mér þykir það ótrúlega mikilvægt og ég er ótrúlega þakklát að samstaða náðist um þennan þátt. þátt. Ég vil aftur þakka hv. nefnd fyrir samstarfið í þessu máli. Ég vil þakka gestunum sem komu til okkar, sérstaklega aðstandendum þeirra sem létust í snjóflóðinu, fyrir ótrúlega hugrakka og samt átakanlega frásögn og gott samtal. Ég vona að við getum samþykkt þetta mál sem allra fyrst til þess að þessi mikilvæga vinna geti hafist og að henni geti lokið sem allra fyrst.

rannsókn á þeim skelfilegu atburðum sem áttu sér stað í Súðavík 16. janúar 1995. Ég veit að ég tala fyrir hönd allra Íslendinga sem muna eftir þeim degi að hann mun seint eða aldrei líða þeim úr minni.

þm. Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur að sú vinna var góð og ærleg og þar voru allir sammála um að vilja vanda til verka í viðkvæmu en mikilvægu máli. Ég geri orð þeirra beggja að mínum. Ég tek undir það sem hér hefur komið fram, bæði um störf nefndarinnar og hvað áhersla

að fá að nefna hér, svo að það sé algerlega skýrt, að nefndin er sammála um það eins og kemur fram framarlega í greinargerð með tillögunni

Þetta finnst mér skipta máli þegar við erum að rifja upp þennan gamla sorglega atburð með þessum hætti og gera það sem ég tel rétt þar sem engin óhlutdræg rannsókn átti sér stað á sínum tíma, sem er það verklag sem myndi alltaf eiga sér stað í dag, og ákall eftir rannsókn hefur verið nær linnulaust frá aðstandendum síðan þá.

hefur nefndin ekki orðið þess áskynja að neitt saknæmt hafi átt sér stað og einhvern veginn lít ég þannig á málið. Ég geri mér fullkomlega grein fyrir því að

ég veit ekki hvort það er sanngjarnt að segja það, en ég ætla samt að segja það — að við lærum af reynslunni og lítum kannski um öxl, metum það sem hefur átt sér stað og hvað hægt sé að gera til þess að reyna af öllum mætti að koma í veg fyrir að slíkir atburðir endurtaki sig

mæli hér fyrir frumvarpi til laga frá umhverfis- og samgöngunefnd um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, Römpum upp Ísland.

Frumvarp þetta er lagt fram að tillögu innviðaráðuneytis og hefur þann tilgang að veita Jöfnunarsjóði sveitarfélaga heimild til að veita framlög vegna verkefnisins Römpum upp Ísland hraðar en áður var áformað. Með lögum nr. 84/2022 bættist

Tilgangur laganna var að bæta aðgengi hreyfihamlaðra að þjónustu, verslun og veitingahúsum á Íslandi með því að koma upp römpum eða tryggja aðgengi með öðrum hætti.

á ári, samtals 200 millj. kr., er talið rétt að veita jöfnunarsjóði skýra lagaheimild til að flýta greiðslum til að tryggja framgang verkefnisins. Er því lögð til sú breyting á ákvæðinu að heimild til framlags jöfnunarsjóðs fyrir árið 2025 verði færð til ársins 2024. Efni frumvarpsins gefur ekki tilefni til þess að ætla

Frumvarpið hefur hvorki áhrif á heildartekjur eða heildarútgjöld Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga né útgjöld eða tekjur sveitarfélaga í heild þar sem gert er ráð fyrir að eftirstöðvar framlagsins sem veitt verður til verkefnisins verði hluti af þeim framlögum sem þegar eru veitt úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á grundvelli

að hafa þetta langa ræðu. Ég vil þakka hv. flutningsmanni fyrir og finnst þetta mikilvægt mál. Það er gott að hægt sé að halda í við framkvæmdir í að rampa upp Ísland. Þetta er ótrúlega mikilvægt og frábært verkefni.

málið hafi ekki neikvæð áhrif á alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, það er alveg rétt. Við erum ekki að ganga gegn einhvers konar alþjóðlegum skuldbindingum með því að styrkja þetta góða verkefni, að tryggja fjármögnun til þess, og hafa skýra heimild til þess, heldur erum við einmitt að efla og gangast við alþjóðlegum skuldbindingum okkar með því. Mér hefði fundist rétt að halda því til haga frekar en að segja að þetta hafi engin áhrif á þær. Það er okkar alþjóðlega skuldbinding að virða samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þar eru aðgengismál í hávegum höfð.

nú mest spennandi mál ársins hverju sinni, staðfesting ríkisreiknings, eitthvað sem er löngu búið að gera. Það er búið að borga allar fjárheimildir og alle grejen og þetta er svona afgreiðsla á því sem þegar hefur verið gert en samt mikilvægt af því þetta er staðfesting endurskoðanda á ríkisreikningi, að ríkisreikningur gefi glögga mynd af stöðu ríkissjóðs. Það verður að segjast sem er að þessi ríkisreikningur gerir það ekki. Þar á bak við eru nokkur atriði sem ég held að Alþingi þurfi nauðsynlega að taka til skoðunar

vísar m.a. í einmitt fyrri umfjöllun um það hvernig hefur ekki verið farið eftir lögum um opinber fjármál í fyrri endurskoðunarskýrslum sínum. En á sama tíma í þessari endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar þá vantar líka tilfinnanlega rökstuðninginn fyrir öllum ábendingunum. Það er erfitt að lesa í gegnum endurskoðunarskýrslu ríkisendurskoðanda þar sem hann telur upp ansi marga galla hvað fjárlög og ríkisreikning varðar

En þegar rökstuðninginn vantar fyrir þeim ábendingum Ríkisendurskoðunar er mjög erfitt að rýna alvarleika þeirra ábendinga

og kannski eru endurskoðendur ekki alveg nægilega duglegir við að senda formlegar umsagnir, enda kannski hreyfa þeir sig ekki mikið nema fá vel greitt fyrir, stéttin er kannski dálítið þannig. Hún glímir við þennan peningavanda. Þetta er nákvæmnisverk og þetta er rosalega mikið ábyrgðarverk að rita undir ársreikning eða ríkisreikning og því er kannski eðlilegt einmitt að nýta tímann vel og ekki vel og ekki kannski það mikill áhugi í stéttinni til þess að rýna ríkisreikning ofan í Ríkisendurskoðun því það á að vera einn helsti endurskoðandi landsins. En ríkisendurskoðandi sjálfur er ekki endurskoðandi heldur er hann einungis með löggilta endurskoðendur í vinnu hjá sér. Það gerir hlutina kannski pínulítið flóknari af því að áður hafa ríkisendurskoðendur iðulega verið löggiltir endurskoðendur, þannig að það er smá svona tilfærsla á ábyrgð þarna þar sem ríkisendurskoðandi er að kvitta upp á ákveðin tæknileg atriði sem starfsmenn hans sjá um og hann sjálfur hefur ekki nauðsynlega faglega þekkingu á. En það getur alveg virkað þannig, við þurfum bara að átta okkur á því að staðan er þannig. En sem sagt, rökstuðningi ríkisendurskoðanda er, eins og ég segi, ég segi, ábótavant sem gerir það að verkum að ítrekuðum ábendingum í gegnum árin er kannski erfitt að bregðast við

blað fyrir fjárlaganefnd í rauninni til að segja af eða á þegar báðir aðilar eru búnir að útskýra mál sitt. Ríkisendurskoðun er kannski ekki að útskýra nægilega vel fyrir stjórnsýslunni bara: Þetta passar ekki, búið, þið verðið að glíma við að leysa úr þessu. Ég bara verð að segja að ég er ekki sáttur við að þetta sé gert svona eða að það sé skortur á nákvæmni hvað þetta varðar. Ég myndi líka vilja geta sökkt mér aðeins ofan í tæknilegu atriðin í einstaka ábendingum til að reyna að skilja af hverju af hverju ábendingarnar eru mikilvægar. Það er verið að tala um alls konar birgðastöður og hvernig þær eru bókfærðar fram og til baka, ekki svona heldur hinsegin. Það er bara ekkert rosalega einfalt að átta sig á því af hverju það er mikilvægt að skráningin sé

Í stærra samhengi þá eru það skráningar á því hvernig við meðhöndlum lífeyrissjóðsskuldbindingar, fram til næstu áratuga jafnvel, sem skiptir máli hvernig eru meðhöndlaðar upp á framtíðarfjárútlát fyrir ríkissjóð, hvort það sé augljóst út frá stöðu ríkisreiknings hvernig áhættan er til framtíðar, hvort skráningin í ríkisreikningnum gefi nægilega glögga mynd af því hver áhættan sé til næstu ára sem dæmi. Það þegar við erum að glíma við vaxtagjöld ríkisins, ríkisábyrgðir, eignasafnið, viðhaldskostnað og ég veit ekki hvað og hvað þarna annað, sem er skráð með alls konar svona krúsidúllum bókhaldslega séð við sem erum ekki bókhaldarar eða endurskoðendur verðum einhvern veginn að ná að átta okkur á því samt að staða ríkissjóðs

Það kemur að grunni til til þeirra ábendinga sem ég hef iðulega verið með um það hvernig við erum mjög léleg í því að gera mat á áhrifum

Maður myndi segja að staða ríkisreiknings þá, 2019, 2020, hafi ekkert endilega gefið neitt rosalega glögga mynd af því hvernig þessi útgjöld myndu þróast. Kannski er það ekki alveg hlutverk

Þessi punktstaða sem er sett í ríkisreikning hvert sinn, það er ákveðið samhengi þarna á milli, frá ríkisreikningi í fyrra og svo næsta árs o.s.frv. Þá þurfum við að geta rakið okkur leið og séð hver þróunin er af því að hún á ekkert að vera neitt breytileg innan árs. Þarna á hún að gefa góða sýn á það hver staðan er og það á að vera heiðarlegt. Ég er ekki alveg viss um að ég geti kvittað upp á það einmitt í þessu tilviki hvað þennan ríkisreikning varðar, bæði út af því að ábendingar ríkisendurskoðanda eru fjölmargar en á sama tíma eru þær ekki vel rökstuddar

miðað við stöðuna eins og hún er og miðað við það hvernig er ekki tekið tillit til ýmissa atriða varðandi einmitt mat á áhrifum frumvarpa, varðandi mjög mörg mál sem ég hef verið að glíma við, t.d. í fangelsismálum eða landhelgisgæslumálum og þess háttar, hvernig það er í rauninni ákveðin vanfjármögnun á þeim réttindum og þeim lagalegu skyldum sem ríkið ber ábyrgð á.

Það er kannski ekki alveg hlutverk ríkisreiknings sem slíks en mér finnst það vanta í rauninni í ríkisreikning eða ársskýrslur ráðherra, ef fólk vill setja það þar frekar, einhvers staðar finnst mér það eiga að vera. Það þarf að segja heiðarlega frá hvað varðar stöðu lögbundinnar þjónustu og réttinda fólks. Þegar við tökum ákvörðun hér inni í þessum þingsal um fjármögnun á heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu gerum við á sama tíma ákveðnar kröfur til þess að fólk fái slíka þjónustu. Þegar við komumst síðan að því eftir því sem líður á árið að það var ekki nægilega mikið fjármagn þá verðum við fyrir vonbrigðum. Okkur var lofað að fjármagnið myndi duga. Við greiddum atkvæði með því. Svo raungerðist það ekki,

Þegar það gerist aftur og aftur hins vegar þá fer maður að efast um að þetta geti verið heiðarleg mistök. Það er einfaldlega búið að plata mann of oft til að maður geti sætt sig við þá útskýringu. Það er einhvern veginn reynsla — alla vega þangað sem ég er kominn, og þess vegna get ég sagt bara mjög augljóslega að ríkisreikningur er ekki að gefa glögga mynd af stöðu ríkissjóðs

þessi uppsafnaði viðhaldskostnaður. Ætti hann að vera þar samkvæmt stöðlum? Ég bara hef ekki tæknilega þekkingu á því og það væri kannski áhugavert að reyna að grafa eitthvað eftir því. En eins og ég segi þá vantar rökstuðninginn sem gerir það að verkum að við getum fengið faglegar ábendingar um það hvað sé rétt og hvað ekki. Það er mjög auðvelt að segja að þetta sé rangt og láta þar við sitja, og sá sem fær þá ásökun um að viðkomandi sé að gera eitthvað rangt, hvernig getur hann svarað fyrir sig þegar það er ekki útskýrt af hverju er verið að haga sér eða gera þennan ranga hlut?

sem getur gert það að verkum að við náum einhverri niðurstöðu. Það er svona kvörtunin mín hvað ríkisreikning og staðfestingu ríkisreiknings varðar núna og hefur verið undanfarin ár en sérstaklega núna.

og mun stikla á helstu atriðum. Allt frá upphafi hinnar ólöglegu innrásar Rússlands í Úkraínu hefur Ísland, líkt og flest önnur vestræn

fái flóttafólkið viðbótarvernd til eins árs, eða til loka febrúar 2025. Með tillögunni sem hér liggur fyrir er mörkuð stefna um öflugan stuðning við Úkraínu til fimm ára.

tvíhliða samstarf og samskipti við stjórnvöld, þjóðþing, stofnanir, félagasamtök og atvinnulíf. þátttöku í alþjóðlegu samstarfi og málafylgju sem styðji við örugga, sjálfstæða, fullvalda og lýðræðislega Úkraínu í samræmi við vilja íbúa landsins, auk friðarferlis forseta Úkraínu og ábyrgðarskyldu Rússlands vegna áhrifa stríðsins.

5. Viðhald grunnþjónustu og efnahags Úkraínu meðan á átökum stendur og stuðning við endurreisn og uppbyggingu eftir að þeim lýkur.

Til samræmis verði framlög ársins 2024 aukin um 20% miðað við árið 2023. Í tengslum við fjárlög á ári hverju verði tekin ákvörðun um heildarframlög, sem verði að lágmarki þau sömu og árið 2024, og skiptingu þeirra milli málefnasviða samhliða aðgerðaáætlun fyrir komandi ár. Svona til að draga þetta saman

hafi verið hópmorð. Enn fremur samþykkti Alþingi ályktun um að fordæma ólöglegt og kerfisbundið brottnám úkraínskra barna á hernumdum svæðum rússneska hersins í Úkraínu.

Nefndin undirstrikar að með öflugum stuðningi við sjálfstæði, sjálfsákvörðunarrétt og öryggi Úkraínu ásamt friðarviðleitni á forsendum úkraínsku þjóðarinnar sé jafnframt staðin varðstaða um beina öryggishagsmuni Íslands, alþjóðakerfið og alþjóðalög sem fullveldi Íslands byggist á. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt. Ég vil hér í þessari yfirferð þakka nefndarmönnum fyrir góða vinnu í málinu

í dómsmálum síðar meir. Þá vil ég líka taka til þeirra þingmanna hér sem hafa staðið í alþjóðastarfi fyrir hönd Alþingis. Hvar sem við höfum verið höfum við

sem fullvalda þjóð og við skiljum hvað það þýðir að vera fullvalda og hvað það skiptir máli að geta haft eigin menningu

skiptir máli og er kannski það sem ég sé mikilvægast við þessa stefnu sem hér er til umræðu.

við hv. þingmenn í alþjóðastarfi höfum verið dugleg að halda málstað Úkraínu á lofti og þar hefur hv. þm. Bjarni Jónsson farið fram með miklum ágætum og staðið mikilvægan vörð um

og hvaða rök nefndin hefur fyrir því að hafa ákveðið að óska ekki eftir umsögnum um þetta mikilvæga mál. Ég tel ekki að það hafi legið svo mikið á því að klára það að ekki hafi verið hægt að óska eftir umsögnum og fá gesti með víðtæk sjónarmið, sér í lagi vegna þess að mér finnst vera ákveðin stefnubreyting fólgin í þessu plaggi sem snýr að því að við sjáum fyrir okkur að talsverður hluti af þessum fjármunum sem við ætlum að styrkja Úkraínu með fari í hergögn. Það er eitthvað sem ég held að herlaus þjóð ætti að íhuga vandlega og ætti skilið djúpa og lýðræðislega umræðu. Hér erum við í síðari umræðu um þetta mál. Við erum tveir hv. þingmenn fyrir utan framsögumann á mælendaskrá eins og sakir standa.

og mikil sátt meðal nefndarmanna um tillöguna. Ég nefndi líka að hún væri mjög almennt orðuð og hefði kannski mátt vera nákvæmari eins og ég nefndi og þá ganga lengra í þeim áherslum sem við

Stærstu framlögin eru áætluð í stuðningssjóð Atlantshafsbandalagsins og alþjóðlegan sjóð til stuðnings Úkraínu sem Bretar leiða. Síðarnefndi sjóðurinn sinnir útboðum og innkaupum

Burt séð frá því að auðvitað styðjum við Úkraínu heils hugar þá finnst mér ótrúlegt að þetta hafi ekki fengið umræðu innan nefndarinnar, að það hafi ekki verið kallaðir til umsagnaraðilar, að það hafi ekki þótt tilefni til þess að gefa friðarhreyfingum þessa lands og öðrum sem láta sig málið varða tækifæri til að tjá sig um þessa stefnubreytingu og að þetta mál skuli vera komið hingað núna í síðari umræðu með,

Ég er ósátt við, eins og kannski heyrist, þessa meðferð og ég óska þess að nefndin taki þetta til endurskoðunar.

úkraínsku þjóðina. Það er ekki okkar styrkur umfram önnur ríki að vera að blanda okkur sérstaklega í hernaðaraðstoð. Við höfum styrk og stöðu á öðrum sviðum, erum jafnvel bara ansi fær þar og höfum kannski enn þá meira fram að færa sem þjóð til stuðnings

Ég var fjarstaddur á umræddum fundi þegar umrædd afgreiðsla átti sér stað

Ég held að það sé óheppilegt að við skulum vera að tiltaka sérstaklega orðið hergögn í þessu máli, ég held að við getum og höfum verið rausnarleg og gert mjög mikið í okkar framlögum;

að við, hin herlausa friðarþjóð, skulum vera mögulega sökuð um að vera að kaupa byssur eða byssukúlur þannig að það hefði gjarnan mátt orða þetta með öðrum hætti. En mig langar til að spyrja

stríð vinnist. Í öðru lagi, til upplýsingar þjóðinni og þeim sem eru að fylgjast með, af því að það kom ekki fram í framsögunni

Við þurfum að sjá hvernig fram vindur, þetta hefur verið að sveiflast frá einu misseri til annars, staðan líka. Ég get

Við fyrri umræðu málsins hélt ég því fram að við ættum öll að vera vel meðvituð um brýna þörf Úkraínu fyrir stuðning vegna yfirstandandi innrásarstríðs Rússlands. Á þeim tíma sem hefur liðið frá þeirri umræðu hefur neyðin bara aukist og þörfin fyrir stuðning okkar orðið enn brýnni. Það var til að mynda átakanlegt að lesa frásögn finnsk-eistneska rithöfundarins Sofi Oksanen af hræðilegu kerfisbundnu kynferðisofbeldi sem Rússar hafa beitt í stríðinu, ofbeldi sem hún hefur kallað nauðgunarvopn Pútíns. Tilgangurinn er sá að eyðileggja framtíð úkraínsku þjóðarinnar. Meðal heimilda fyrir ofbeldinu er símtal sem var tekið upp og gert opinbert, símtal milli nafngreinds rússnesks hermanns og eiginkonu hans þar sem hann biður einfaldlega um heimild fyrir því að nauðga úkraínskum konum. Eiginkonan gerði það aðeins að skilyrði að þurfa sem minnst að vita af ofbeldinu og auðvitað að maðurinn hennar notaði verjur við ofbeldið. Þvílíka viðurstyggðin. Þetta stríð sem er háð í okkar heimsálfu, í okkar bakgarði, er í fullum gangi og vinir okkar, Úkraínumenn, vinaþjóð okkar í Evrópu, taka þar slaginn af fullum krafti með tilheyrandi mannfalli og manntjóni. Það hef ég séð með eigin augum. Ég verð að segja það að heimsókn mín á endurhæfingarstöðvar hermanna í Úkraínu er með skelfilegri upplifun sem ég hef orðið fyrir. Það er alveg ótrúlegt að hitta þar handa- og fótalausa og skaðbrennda úkraínska hermenn sem þakka manni kærlega fyrir stuðninginn. Með þessari stefnu tökum við örugg og mikilvæg skref í þá átt að færast nær öllum okkar nágranna- og vinaþjóðum þegar kemur að stuðningi við Úkraínu. Með stuðningi við Úkraínu, með því að aðstoða Úkraínumenn við að verja eigin landamæri erum við um leið að standa vörð um beina öryggishagsmuni Íslands, alþjóðakerfið og alþjóðalög sem fullveldi Íslands byggir á, eins og segir í tillögunni. Þótt við séum herlaus smáþjóð, eða kannski af því að við erum herlaus smáþjóð, þá getum við ekki verið eftirbátur allra þeirra landa sem við berum okkur saman við og fylkjum liði með þegar kemur að stuðningi við Úkraínu. Hér er enda ríkur vilji til þess að vera trúverðugur og stöndugur bandamaður vina- og bandalagsríkja okkar. Stuðningur Alþingis hefur blessunarlega verið öflugur og þverpólitískur við baráttu Úkraínu. Það er þess vegna fagnaðarefni að mikill samhljómur og stuðningur allra flokka er áfram í hv. utanríkismálanefnd sem endurspeglast í framkomnu nefndaráliti. Nefndin styður tillögu hæstv. utanríkisráðherra og leggur til að hún verði samþykkt. Skilaboð nefndarinnar eru þau að við fylgjum Norðurlöndunum þegar kemur að stuðningi við Úkraínu og undirstrika nefndarmenn að með öflugum stuðningi við sjálfstæði, sjálfsákvörðunarrétt og öryggi Úkraínu, ásamt friðarviðleitni á forsendum úkraínsku þjóðarinnar, sé jafnframt staðin varðstaða um beina öryggishagsmuni Íslands, alþjóðakerfið og alþjóðalög sem fullveldi Íslands byggjast

og tek heils hugar undir mikilvægi þess að við styðjum við Úkraínumenn með ráðum og dáð og ég hef verið öflugur talsmaður þess, bæði hér og á erlendri grundu. En ég vil eftir sem áður spyrja út í málsmeðferðina á þessari stjórnartillögu sem mér þykir ekki alveg eðlileg, þ.e. að það hafi verið ákveðið að óska ekki eftir umsögnum í þessu máli. Ég vildi óska eftir skýringum á þessu þar sem mér þykir alveg eðlilegt að kallað sé eftir umsögnum í máli sem þessu það geti átt sér stað lýðræðisleg umræða, byggð á margvíslegum forsendum sem við fáum frá félagasamtökum og öðrum aðilum sem hafa áhuga á að leggja sitt til málanna.

vegna þess að við erum herlaus þjóð, vegna þess að þetta er ekki okkar lína. Við höfum verið að beita okkur fyrir friðsamlegum lausnum. Við höfum verið að veita borgaralegan stuðning og hingað til hefur það ekki verið okkar stefna að styðja við kaup á hergögnum svo framarlega sem ég veit. Hvers vegna var ákveðið að óska ekki eftir umsögnum? Var ekki rétt að gera það? Telur hv. formaður nefndarinnar mögulega rétt

áherslu á framgang málsins í þinginu. Eftir því sem ég best veit þá hefur þess ekki verið óskað að við leitum frekari umsagna. Varðandi aðstoð eða framlög Íslands til sameiginlegra sjóða Evrópuþjóða, vina- og nágrannaþjóða okkar sem hafa m.a. verið að kaupa skotfæri og loftvarnabúnað en líka sérstakan varnarklæðnað fyrir konur og þess háttar, þá er auðvitað ekkert slíkt tiltekið í framlagðri tillögu sérstaklega.

af því einmitt að við erum friðsöm þjóð og við erum herlaus þjóð, að við hljótum að sýna því fullan skilning hvað varðar fullvalda sjálfstæða þjóð sem hefur verið ráðist á með svo ófyrirleitnum og ólögmætum hætti að það

Þannig að mér finnst þetta mjög skrýtin málsmeðferð og ég endurtek spurningu mína hvort hv. formanni finnist rétt að gefa smá tíma til umsagna í ljósi þess

Ég geri hér með athugasemd við það og óska eftir því að málið verði kallað aftur inn til nefndarinnar til að það fái eðlilega þinglega meðferð. Það er ekki þar með sagt að ég styðji ekki þetta mál, ég reyndar styð þetta mál heils hugar. Ég verð þó að benda á mér finnst skrýtið að bæði formaður utanríkismálanefndar og framsögumaður málsins kannist ekki við að það sé ekki talað um þetta í tillögunni. Það er vissulega ekki talað um kaup á hergögnum í tillögutextanum sjálfum en það er mjög skýrt í greinargerðinni

alls ekki óeðlileg málsmeðferð. Mér þykir í raun furðulegt að gera málsmeðferðina tortryggilega með þessum hætti. Í nefndinni situr auðvitað, þó að það sé áheyrnarfulltrúi, fulltrúi þingflokks hv. þingmanns og

við fullnægjandi varnir og ég er þeirrar skoðunar að við eigum ekki að skera okkur úr okkar nágranna- og vinaþjóðahópi þegar kemur að því að liðsinna Úkraínumönnum eins og þeir óska þess þó að við séum friðsæl og herlaus þjóð. Og kannski ekki síst út af því. Við verðum kannski ekki alltaf í þeirri öfundsverðu stöðu að að okkur steðji ekki bein ógn og þegar maður er búinn að óska eftir því að vera súkkulaði of lengi þá er ekkert víst að hjálpin verði fljót að berast.

Það er mikilvægt í þessu máli, sem öllum öðrum þar sem við erum að ráðstafa fé íslenskra skattgreiðenda og almennings, að við förum í alla þætti málsins og gerum grein fyrir öllum þáttum málsins, því að þótt eining ríki í átta eða níu manna nefnd þingsins þá kunna auðvitað að vera önnur sjónarmið úti í samfélaginu. Við þurfum absalút að hleypa þeim að og viðra þau og

eindregið fylgjandi stuðningi við Úkraínu í þessu yfirstandandi stríði. En mér finnst samt mikilvægt að við gætum að þeim þáttum lýðræðisins. Og nú beini orðum mínum til formanns utanríkismálanefndar

Ef ekki í nefndinni þá kannski bara hérna í þingsalnum getum við átt umræðurnar sem við ættum kannski að eiga oftar í nefndunum. Við höfum rætt það bæði við fyrrverandi formann og núverandi að þetta sé mikilvægt og þá þess vegna að fjölga fundunum ef því væri að skipta. Nú eru ansi

að varnarbandalag þessara lýðræðisþjóða hafi einhvern veginn ögrað mannréttindabrjótunum og heimsvaldasinnunum í Rússlandi til að ráðast með ógeðslegum og ófyrirleitnum hætti yfir landamæri sjálfstæðs og fullvalda ríkis. Ég vísa því algjörlega á bug að varnar- og friðarbandalagið NATO, sem hefur tekist áratugum saman, næstum því heila öld hartnær átta áratugi, að halda heimsfriði í okkar heimshluta, hafi einhvern veginn með sínum framgangi egnt Rússa í þetta stríð. Þetta er auðvitað bara upplýsingaóreiða, þetta er eftiráskýring, ógeðfelld söguskýring og ég vísa henni algerlega á bug.

ég vék að þeirri skyldu okkar sem þingmenn að treysta okkar eigin dómgreind, hyggjuviti og sannfæringu og þar með að halda okkur við það í samskiptum okkar við aðrar þjóðir.

Íraksinnrásina, hvort hún telji það hafa verið heillavænlegt, hvort hún telji að við hefðum sem þing samþykkt það ef það hefði yfirhöfuð verið borið undir þingið.

hann var ekki að lýsa sinni eigin skoðun, enda þakka ég hv. þingmanni fyrir að taka þetta upp hér á þinginu. En af því að hv. þingmaður talar um málsmetandi menn

stef sem er okkur ekki ókunnugt úr sögunni. Þetta var auðvitað reynt með hörmulegum afleiðingum í aðdraganda síðari heimsstyrjaldarinnar og þetta var reynt árum og áratugum, til eða frá, saman hér

þó svo að Eystrasaltsþjóðirnar, Pólverjar og aðrir hafi varað okkur mjög hávært við því sem koma skyldi ef við sýndum þeim ekki í fulla hnefana strax og drægjum línu í sandinn strax. Þannig að ég átta mig á að þessu sem

Virðulegur forseti. Hér erum við í 2. umræðu um mál sem er ótrúlega mikilvægt mál og fjallar um stuðning Íslands við Úkraínu vegna þessa ólögmæta og gjörsamlega óréttlætanlega innrásarstríðs Rússlands í Úkraínu. Ég tel ótrúlega mikilvægt að við styðjum við Úkraínu í þeirri erfiðu varnarbaráttu sem þeir eiga í um þessar mundir og ég vil halda því mjög skýrt til haga. Ég hef verið ötull talsmaður þess hér á landi og á alþjóðavettvangi að við komum á sérstökum dómstól til að rétta yfir Pútín og fylgismönnum hans fyrir að hafa skipulagt þetta innrásarstríð, fyrir að hafa framið glæp allra glæpa sem er glæpurinn gegn friði eða „the crime of aggression“ á ensku. Ég Ég tel ótrúlega mikilvægt að við beitum öllum friðsamlegum tækjum sem við höfum til þess að styðja við Úkraínu. Hvers vegna segi ég friðsamlegum? Vegna þess að við erum herlaus þjóð. Við höfum lagt mikið upp úr því þótt okkur hafi ekki auðnast að halda okkur frá því að styðja við innrásina í Íran t.d. og þó að við séum vissulega hluti af NATO, sem ég var að segja að er öryggisbandalag og mér finnst mjög skrýtið að kalla það friðarbandalag

Þó að það kjósi kannski stundum að líta þannig á þá réðst NATO inn í Afganistan, á þjóð sem hafði ekkert til saka unnið og gerði það undir því yfirskyni að um sjálfsvörn væri að ræða. Þetta var auðvitað engin sjálfsvörn gagnvart Afganistan, virðulegi forseti. Þannig að nei, NATO er ekki friðarbandalag og ég hef mínar athugasemdir og efasemdir um hvort NATO hafi endilega verið afl til góðs í heiminum. Það breytir því ekki að við erum hluti af NATO og NATO er mjög mikilvægur hluti af okkar öryggisstefnu og vörnum og þannig get ég alveg skilið þessa tilvísun sem ég sé í greinargerð með þessari tillögu um að það þyki einhvern veginn rosalega pólitískt sniðugt að setja fullt af peningum í kaupa hergögn fyrir Úkraínu. Það sem ég hef verið að benda á er að það eitt og sér sér réttlætir ekki að við séum að setja fullt af peningum í að kaupa hergögn fyrir Úkraínu vegna þess að okkar yfirlýsta stefna hefur verið að beita okkur fyrir friðsamlegum lausnum. Það er ekki að beita sér fyrir friðsamlegum lausnum að kaupa hergögn, það er það ekki. Þess vegna fannst mér þetta eiga skilið ríkari umræðu en það hefur fengið. Mér fannst þetta eiga skilið að fá athygli þeirra sem hefðu verið kallaðir til umsagna ef það hefði verið ákveðið að kalla til umsagna. Og ég frábið mér það að ég hafi verið að gera málsmeðferðina innan utanríkismálanefndar tortryggilega þótt ég geri athugasemd við hana. Þar er bara ekki líku saman að jafna, að gera athugasemd við að eitthvað sé ekki eins og það á að vera er ekki það sama og að gera það tortryggilegt, að láta það líta út eins og eitthvað annarlegt búi þar að baki eða að nefndarmönnum utanríkismálanefndar hafi gengið eitthvað annarlegt til með því að óska ekki eftir umsögnum. Ég tel ekki svo vera og ég var ekki að halda því fram.

sem á að fá almennilega þinglega meðferð, það er bara þannig. Stjórnartillögur á að senda til umsagnar. Það er alveg sama hvort nefndin sem fær það er afskaplega sammála stjórnartillögunni, það hefur bara ekkert með það að gera. Í afmörkuðum tilvikum gæti talist rétt að senda mál ekki til umsagnar þegar og ef þetta er nefndarmál, mál að frumkvæði nefndar, sem er talin ástæða til að bregðast hratt við og eru oftast einhvers konar lagfæring, það gleymist að setja inn einhverja dagsetningu, oft í fjárlög, það kemur mjög oft fyrir með fjárlög, eru einhverjar leiðréttingar sem liggja bara beint við; þetta stóð til en það klikkaði einhvern veginn af því að okkur lá svo mikið á eins og venjulega og við þurfum bara að redda þessu. Í þannig málum finnst mér alveg réttlætanlegt í flestum tilfellum að kalla ekki eftir umsögnum en ekki í svona máli, virðulegi forseti. Þetta er mál sem á skilið að almenningur segi álit sitt á því og að félagasamtök segi álit sitt á því. Ég bara skil ekki hvernig

gæti verið. Af þessum sökum, virðulegi forseti, vil ég óska eftir því að þetta mál fari aftur inn í utanríkismálanefnd og verði sent til umsagnar og óska eftir því að skrifstofa Alþingis fari yfir það hvort þetta hafi verið rétt málsmeðferð í þessu máli,

að það sé einhver vondur hugur þarna að baki, að það standi til að gera eitthvað með vondum hug. Það er ekki svo, virðulegi forseti, en ég ber það mikla virðingu fyrir hinu þinglega ferli að mér finnst ótrúlega mikilvægt að senda mál til umsagnar,

að Rússland hafi í raun neyðist til að ráðast inn í Úkraínu vegna þeirrar ógnar sem þeim stafaði af NATO sem hafði gerst allt of kræft. Við heyrum þetta víða. Ég verð að segja að þetta er sambærileg röksemdafærsla og að saka konur um að hafa kallað eftir því að verða fyrir kynferðisofbeldi vegna fatanna sem þær klæddust. Þetta er nákvæmlega sama vegna þess að burt séð frá því hvað Rússlandi finnst þá geta þeir ekki beitt fyrir sig þjóðaréttinum. Þeir geta ekki beitt fyrir sig neinu sem heitir réttlæting þegar kemur að þessu vegna þess að það var ekki um bráða hættu á innrás að ræða.

En staðan er þessi: Rússland hefur ráðist inn í Úkraínu. Rússland hefur rænt úkraínsku börnum. Rússland hefur framið, og þá er ég að tala um rússneska herinn og rússneska málaliða

skotmörk sem á engan hátt geta talist hernaðarleg skotmörk, sem er alveg ljóst að tilheyra almennum borgurum, algerlega óréttlætanlegir glæpir. Ég hef komið til Úkraínu eftir að innrásin hófst. Ég hef farið til Bucha, ég hef farið til Irpin, ég hef séð fjöldagrafirnar sem voru grafnar. Ég hef heyrt sögurnar um líkin sem lágu á götunum dögum ef ekki vikum saman þangað til fólkið í þessum bæ tók sig saman við draga þau og koma þeim í skammtímagröf.

og hann þarf að hafa afleiðingar. Hann þarf að hafa ríkulegar og alvarlegar afleiðingar í för með sér gagnvart þeim sem bera ábyrgð á stríðsglæpunum og þá er ég að tala um hermennina sem fremja stríðsglæpi og og þá sem skipulögðu glæp glæpanna, innrásina sjálfa, glæpinn gegn friði. Til þess þurfum við að koma á alþjóðadómstól sem tekur þetta fyrir vegna þess að öðruvísi náum við ekki lögsögu yfir Pútín um þennan glæp. Þannig liggur þetta bara varðandi alþjóðasáttmála og annað.

efnahagslegt tjón af völdum innrásarinnar, til að halda utan um það, gríðarlega mikilvægt verkefni. En við þurfum að sjá næsta skref sem er hver er að fara borga og hvernig á að borga fyrir allt þetta tjón. Þar hefur verið mikið í umræðunni að nota þær eignir sem hafa verið frystar og tilheyra rússneska ríkinu,

það er alveg góður möguleiki á því að það taki við nýr forseti í Bandaríkjunum í nóvember og þá er vonin úti um að Bandaríkin verði með á þessu, ef Trump tekur við. Þannig að tíminn er naumur. Núverandi stjórn í Bandaríkjunum styður þetta eindregið og vill drífa sig af stað og klára þetta áður en kosningarnar eiga sér stað þannig að það er á okkur í Evrópu að klára þetta verkefni og er ótrúlega mikilvægt að gera það.

út af honum og í hans nafni hafa ótal margir embættismenn sem hafa staðið að þessu og vitað er að hafi átt þátt í dauða Magnitskys og aðrir sem hafa átt þátt í dauða og pyndingum ýmissa í Rússlandi þurft að sæta persónulegum þvingunaraðgerðum sem hafa haft gríðarleg áhrif. Raunar það mikil að þau ollu töluverðum titringi í kringum Pútín

var fangelsaður við komu sína til Rússlands og dæmdur í 25 ára fangelsisvist. Hann er þar í einangrunarklefa og búinn að vera síðan í september og er er heilsa hans að versna mjög mikið, enda var hann þegar orðinn ansi heilsuskertur eftir tvær eitrunartilraunir. Þetta er allt eitthvað sem við getum gert til þess að styðja beint við Úkraínu án þess að kaupa hergögn handa Úkraínu vegna þess að allt sem veikir Pútín og hans innsta hring er líklegt til að veikja innrásina í Úkraínu, bara til að halda því til haga.

Það þarf að styrkja Alþjóðadómstólinn og það þarf að styrkja Úkraínu í getu sinni til að rétta yfir þeim ótal mörgu ótal mörgu stríðsglæpamönnum sem þau munu þurfa að rétta yfir í Úkraínu, rússneskum hermönnum sem fremja stríðsglæpi í Úkraínu. Í heimsókn minni þar

get ég ekki tekið undir að við séum einhver súkkulaði, eins og hv. formaður utanríkismálanefndar hélt hérna fram að við myndum vilja vera ef við myndum ekki borga fyrir hergögn fyrir Úkraínu. Ef við myndum styðja við nákvæmlega svona sérfræðiþjónustu og efla stuðning okkar við þjálfun í sprengjuleitarbúnaði sprengjuleitarbúnaði og því hvernig maður finnur sprengju, sem við höfum verið að gera, og hersjúkrahúsið, þetta færanlega sjúkrahús sem við færðum þeim, formenn allra flokka, þetta er allt gríðarlega mikilvægur stuðningur og ekkert einhverjar lopapeysur þótt þær séu líka góðra gjalda verðar. Þetta er auðvitað bara ótrúlega mikilvægur stuðningur og það ber ekki að gera lítið úr honum. Hann er að mörgu leyti ómetanlegur og varðveitist lengur en byssukúlur. Allt þetta er hægt að gera. Ég verð líka, virðulegi forseti, að segja að Úkraína hefur brugðist við þessari innrás með ótrúlegu hugrekki og það sem ég hef alveg sérstaklega dáðst að við Úkraínu er virðing Úkraínu fyrir alþjóðalögum, virðingu Úkraínu fyrir mannúðarlögum, virðing þeirra fyrir Genfarsáttmálanum og meðvitund þeirra um mikilvægi þess frá sinni hálfu að þeirra hermenn virði Genfarsáttmálann, að þeirra hermenn standi vörð um hið alþjóðlega skipulag sem á að standa vörð um frið og réttlæti í heiminum. Ég verð að segja að mér finnst það rosalega aðdáunarvert vegna þess að auðvitað er það erfitt þegar þú verður fyrir innrás af þessu tagi að finnast þú þurfa að veita óvininum eitthvað sem hann veitir þér ekki, eins og virðingu fyrir Genfarsáttmálanum. En það er þannig með þessa sáttmála að þeir gilda burt séð frá því hvað hinn aðilinn gerir. Þeir eru ekki þannig að gagnkvæmni sé skilyrði í beitingu þeirra. Það er alls ekki svoleiðis. Þess vegna, eftir að hafa sagt þetta, vil ég líka segja að ég vildi óska þess að við værum með jafn skýra stefnu þegar kemur að Gaza og minni á að þar þar hefur Ísrael alls ekki verið að standa sig gagnvart því að virða alþjóðasáttmála. Þótt það sé vissulega rétt að það hafi verið ráðist á þau og það sé vissulega rétt að til staðar sé réttur til sjálfsvarnar innan þjóðaréttar þá er það ekki svo að það þýði að það megi bara slátra heilu þorpunum á dag eða svelta fólk í hel.

og getu til að lifa í friði, undir alþjóðakerfinu sem við búum við, undir því að þjóðaréttur sé virtur, undir því að fullveldi þjóða sé virt, undir því að þetta reglubundna alþjóðakerfi, sem við höfum kannski komist nálægt því að venjast að sé til staðar á undanförnum árum og vöknum upp við vondan draum, við eigum allt okkar sem sjálfstætt og fullvalda ríki undir því að þetta kerfi virki. Þess vegna, og ekki bara þess vegna heldur líka bara út af réttlætinu og öllu því, er ég heils hugar sammála því að við eigum að styðja við Úkraínu af öllum okkar mætti en með sömu rökum.

og því þjóðarmorði sem sannarlega er í uppsiglingu ef það er ekki hafið. Ég óska þess að það verði jafn mikil samstaða um það eins og um þessa tillögu. Að þessu sögðu þá styð ég þessa tillögu heils hugar

hugvekjandi. Ég tek undir það sjónarmið að við hefðum haft gott af því að kalla inn gesti. Þó að öll nefndin væri sammála

Það er stundum talað um að ef þú vilt ekki verða lúsugur skaltu ekki liggja með hundum og það væri erfitt og einangrandi ef við ætluðum að vera

frumvarp um Magnitsky-lög hér á Íslandi. Þegar ég kannaði þetta ofan í kjölinn þá kemur í ljós að við erum

Það er samt ákveðið vandamál sem fylgir því hvernig við ákveðum að nálgast þetta í staðinn fyrir að vera með sértæka Magnitsky-löggjöf þar sem við nefnum þessi nöfn og þetta verður hluti af lagasafninu á Íslandi og öllum ljóst og skýrt og aðgengilegt, er eins og svona hlekkur inn á Evrópusambandið sem við erum í raun að styðja við. Ég sendi fyrirspurn á utanríkisráðherra fyrir einhverju síðan

En það kom bara fram að bankarnir beri ábyrgð á þessu. Það er ekkert eftirlit með þessu. Það kom ekki einu sinni fram hvort bankarnir væru látnir vita af þessum nöfnum eða þessari reglugerð eða hvernig sem það er. Ég veit ekki alveg hvernig þeir eiga að vera meðvitaðir um

Það bætist ofan á þetta, eins furðulega og það hljómar, að Magnitsky-löggjöfin í Evrópu tekur ekki á þeim sem í raun og veru báru ábyrgð á dauða Magnitskys.

Þingmaðurinn nefndi í ræðu sinni Ísrael og Palestínu harmleikinn sem er yfirstandandi og að líkindum ófriðurinn að magnast í þeim heimshluta. Nú erum við á vissan hátt með óheppilegum hætti tengd stofnun Ísraels með því að íslenskur sendiherra í New York mælti fyrir þeirri tillögu á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Ég hef sagt það hér áður og segi enn og aftur að það hefði átt að vera fyrirsjáanlegt að það væri ekki góð hugmynd að planta ísraelsku þjóðinni inn í Palestínu. Það máttu allir skilja og sjá að þar færu ólíkir menningarheimar, ólík hugmyndakerfi og friður væri nánast útilokaður með þeim þjóðum.

og það er fyrst núna bara á síðustu vikum og mánuðum sem aðeins er byrjað að setja spurningarmerki við þá framgöngu sem þar hefur verið linnulaus, með ofboðslegu fjármagni m.a. frá Bandaríkjunum. Því spyr ég þingmanninn enn og aftur: Er ekki mikilvægt þegar við erum í alþjóðlegum samskiptum, hvort sem það er við Bandaríkjamenn eða NATO eða aðrar þjóðir, að við áskiljum okkur rétt til þess að spyrja okkar eigin samvisku og treysta okkar eigin dómgreind og hyggjuviti þegar kemur að þátttöku í fjölþjóðlegum aðgerðum, hverjar sem þær kunna að vera?

það er viðkvæmt að blanda þessu tvennu saman. Hér erum við að ræða tillögu um Úkraínu og mér finnst mikilvægt að halda fókus á því. En ég vildi benda á það sem mér finnst vera ákveðið ósamræmi í því hvernig við nálgumst þessi tvö mál, þessi

ótrúlega merkilegt líf sem hann hefur lifað og dáist að hans baráttu og veit að maður sem ég kalla vin minn, Vladímír Kara-Murza, vann mjög náið og þétt með honum

gagnvart þeim sem hafa verið ofsóttir í Rússlandi og Belarús fyrir andstöðu sína gegn stríðinu í Úkraínu. Þetta er eitthvað sem hefði mátt bæta við þessa tillögu. Ég nefnilega tel að þessi tillaga sé frábær grunnur en það hefði verið hægt að vinna hana og bæta við hana hlutum sem skipta verulegu máli þegar kemur að þessari baráttu

Ég vil hvetja alla hv. þingmenn til að kynna sér þessa ályktun sem, eins og ég sagði, var samþykkt samhljóða í Evrópuráðsþinginu í síðustu viku. Hún felur í sér tilmæli til aðildarríkjanna um stuðningsaðgerðir til handa þeim sem standa gegn stríðinu í þessum tveimur löndum, Rússlandi og Belarús, og hún gæti átt mikilvægan þátt í því að styðja við að lýðræðislegri öfl taki yfir í þeim löndum.

Frumvarpið felur í sér breytingar á rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi þess efnis að hún skuli vera í samþykktu atvinnuhúsnæði. Markmiðið með frumvarpinu er að tryggja að starfsemi rekstrarleyfisskyldra gististaða falli að skipulagi sveitarfélags hverju sinni, að álagning skatta verði í samræmi við raunverulega notkun húsnæðis, auk þess að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit, forvarnir og viðbúnað við eldsvoða til verndar lífi og heilsu fólks, eignum og umhverfi. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti og nefndarálitið liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill nefndin árétta sérstaklega að eitt af meginmarkmiðum frumvarpsins er að tryggja að íbúðarhúsnæði nýtist í þeim tilgangi sem því var ætlað, svo sem til íbúðar fyrir einstaklinga. Mikil umræða hefur verið um húsnæði sem nýtt hefur verið til heimagistingar í atvinnuskyni, þ.e. rekstrarleyfisskyldrar gististarfsemi, sem að öðrum kosti hefði verið nýtt sem hefðbundið íbúðarhúsnæði. Nefndin telur því brýnt að leitast við að létta á þeim mikla skorti á íbúðarhúsnæði sem hefur verið viðvarandi á þéttbýlissvæðum landsins undanfarin misseri og telur að frumvarpið sé mikilvægur liður í því að greiða úr þeim vanda. Við umræður í nefndinni komu fram sjónarmið um að þau rekstrarleyfi sem gefin hafa verið út verði afturkölluð til að tryggja frekar framboð íbúðarhúsnæðis, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Nefndin telur mikilvægt að árétta að frumvarpinu er ekki ætlað að hafa afturvirk áhrif og er það í samræmi við almenn ákvæði stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi og eignarréttindi. Telur nefndin að óvíst verði að teljast út frá dómafordæmum að skilyrði um almannahagsmuni og almannaheill yrðu talin uppfyllt ef slíkri afturvirkni yrði beitt. Þá er ekki hægt að fullyrða að þær íbúðir sem skráðar hafa verið fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi skili sér á markað yrði frumvarpinu ætlað að afturkalla þau leyfi. Fyrir nefndinni komu fram athugasemdir um að frumvarpið kynni að leiða til þess að heimagisting í frístundabyggð yrði óheimil. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem m.a. koma fram í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar og að ekki hafi verið ætlunin að gera heimagistingu í frístundabyggð óheimila. Þá verður einnig heimilt að vera með rekstrarleyfisskylda gististarfsemi í frístundabyggð að fenginni umsögn viðkomandi sveitarfélags. Nefndin telur að sú breyting sem lögð er til á frumvarpinu sé til þess fallin að girða fyrir slíkan misskilning og taka af allan vafa um að slíkt sé áfram heimilt. Fyrir nefndinni komu fram ábendingar um að í greinargerð með frumvarpinu væri fjallað um úttektir og brunaeftirlit sem framkvæmt er af slökkviliði. Bent var á að nauðsynlegt væri að skerpa á orðalagi í greinargerð til að fyrirbyggja misskilning. Nefndin fjallar um það nánar í áliti sínu.

Með þeim hætti má tryggja að gististarfsemi sem starfrækt hefur verið utan þéttbýliskjarna á landsbyggðinni, sem verið hefur mikil búbót fyrir sveitir landsins, fái að starfa áfram óbreytt. Nefndin telur að frumvarpið sé brýnt og að markmið þess sé gott, en telur þó ljóst að sá húsnæðisvandi sem leitast er við að greiða úr með frumvarpinu eigi ekki við utan þéttbýlissvæða.

Afmarka má þéttbýli með öðrum hætti í aðalskipulagi sveitarfélags.“ Með því að notast við þá skilgreiningu má jafnframt tryggja aukið sjálfsákvörðunarvald sveitarfélaga þegar kemur að ákvörðunartöku um starfsemi rekstrarleyfisskyldra gististaða. Vísast að öðru leyti til ítarlegri umfjöllunar um breytingartillögur í nefndarálitinu. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Þórarinn Ingi Pétursson, Ásmundur Friðriksson, Birgir Þórarinsson, Gísli Rafn Ólafsson, Hanna Katrín Friðriksson, Orri Páll Jóhannsson, Óli Björn Kárason og Tómas A. Tómasson. Jóhann Páll Jóhannsson áheyrnarfulltrúi er samþykkur álitinu.

Það skiptir miklu máli að við áttum okkur á því að við erum löggjafinn, bara svo við byrjum á að segja það, og löggjafinn er sá sem ákveður hvaða leiðir eru réttar þegar kemur að því að takmarka mögulega réttindi annarra. Við tökum ákvarðanir um það á hverjum degi hér; þegar við breytum gjöldum, þegar við kveðum á um forgang einna hagsmuna umfram aðra.

mikið var rætt fyrir nefndinni um stöðu þeirra sem eru með gistingu heima hjá sér og þeirra sem eru almennt með gististarfsemi.

nefnilega mjög margir sem eru með gistingu sem eru ekki með hana skráða þannig að það var ákveðið að fara að skoða þetta nánar og þetta er til vinnslu hjá sýslumanni. Þetta hefur líka verið mikið til umræðu er varðar ferðamálastefnuna því það er mjög misjafnt milli sveitarstjórna og sveitarfélaga hver staðan er í þeirra sveitarfélögum.

Með þessu frumvarpi erum við einungis að fara að taka á rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi sem er sem sagt meira en 90 dagar. En þetta er mjög fjölbreytt þannig að það þarf að skoða þetta nánar.

bara til að árétta þá snýst þetta kannski ekki um mismunandi aðstöðu. Spurning mín snerist ekki um mismunandi aðstöðu innan sveitarfélaga sem kallast þéttbýlissvæði og dreifbýlissvæði.

er kveðið á um það að skatthlutfall í íbúðarhúsnæði skuli vera allt að 0,5%. Þetta er sú tala sem gildir um mjög stórt, of stórt, hlutfall innan til að mynda Reykjavíkurborgar um íbúðir sem eru ekki nýttar sem íbúðarhúsnæði, sem eru ekki úti á markaði, sem eru ekki til sölu, sem nýtast ekki sem leiguhúsnæði fyrir venjulegt fólk heldur eru

Það skemmir fyrir og hefur neikvæð og slæm áhrif á markaði og í dag ræðum um það hvort löggjafinn sé ekki fær um að gera breytingar á þeim markaði. Ég

Það er náttúrlega þannig að í mörgum sveitarfélögum eru mjög margar íbúðir eða húsnæði sem er notað í heimagistingu og í sumum sveitarfélögum þá er það bara þannig að það eru fleiri gistinætur fyrir þetta rými, fyrir Airbnb t.d. og heimagistingu, heldur en er á hótelum á því svæði, en þau eru ekki að borga sama skatt. Í þessu frumvarpi ákvað nefndin að við værum einungis að taka rekstrarleyfisskylda gististarfsemi fyrir en nefndin hafði mikinn áhuga á þessu umræðuefni og hvernig hægt væri að koma til móts við

og skoða þetta betur. Í sumum tilfellum höfum við heyrt að þingmenn vilji bara loka alfarið á heimagistingu. Það eru einhverjir sem eru á því. Það er verið að setja mikil takmörk á þetta í ýmsum löndum og þetta er eitthvað sem er vilji til þess að gera í sumum sveitarfélögum. Þetta er því eitthvað sem við þurfum bara að leggjast yfir og skoða mjög vel.

jafna leikinn á markaði, bæta fyrir nokkuð slæleg vinnubrögð sem höfð voru í frammi í aðdraganda setningar reglugerðar árið 2018, sem var eiginlega frekar óskiljanleg — hvað veldur því að við förum þessa leið?

Við erum auðvitað á þessum stað vegna þess að í Reykjavíkurborg, sem er stærsti þéttbýlisstaður Íslands, förum við ekki varhluta af því að sumir hlutar borgarinnar eru ansi þéttsetnir af íbúðum sem enginn býr í. Aðstaðan í miðborginni og aðstaðan á öðrum svæðum landsins er

Fókusinn minn hér í dag er fyrst og fremst sá að ég tel ástæðu til þess að standa vörð um sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, sem er stjórnarskrárvarinn, sem er mikilvægur grundvöllur þess að sveitarfélögin ráði sínum ráðum sjálf og að þeim sé fært að taka ákvarðanir í þágu þeirra hagsmuna og þeirra aðstæðna sem gilda á markaði innan þeirra marka.

Mér finnst ástæða til að greina frá því sem fram kom frá Félagi fyrirtækja í hótel- og gistirekstri, félagi sem ég hef reyndar átt fund með í átaki okkar

New York, Barcelona, Amsterdam, París, Berlín, Mílanó, London. Allt eru þetta borgir sem hafa tekið nokkuð afdráttarlaus skref í þágu

að fólk sem nýtir eignina sína til að leigja hana út þegar það fer í einhverjar vikur í ferðalag á eigin vegum, fólk sem nýtir sér deilihagkerfið með þeim hætti sem þekkist víða um bæ — það er alls ekki það sem við erum að ræða í dag, bara alls ekki. Við erum að tala um það að hér hafa stórir aðilar á markaði keypt upp íbúðir, margar hverjar á mjög góðum, fjölskylduvænum stöðum, sem eru vel byggðar, vel úr garði gerðar, sem eru kannski allar í sama húsinu, sem eru kannski allar í húsi þar sem ungbarnaleikskóli er á neðstu hæðinni,

Við getum líka talað um ríki sem hafa ákveðið að breyta reglum um þetta, ef við viljum fara ofar í stjórnkerfið. Við getum talað um Portúgal, Noreg, Ítalíu, Írland.

og atvinnufrelsið og jafnræðisregluna sem hefur verið vísað til hér í dag.

Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, árið 2018, án þess að stjórnarskrárvarin eignar- og atvinnufrelsisréttindi séu skert.

hnígi mjög sterk rök að því að það sé alls ekki hafið yfir vafa að þau réttindi sem eru að veði geti talist vera réttindi í þágu almannahagsmuna. Ég held að það sé mjög sterkt að benda á það þegar ráðherra, hver sem það nú er hverju sinni, undirritar reglugerð, setur reglugerð, sem festir ákveðin réttindi í sessi,

Það er ekki forsvaranleg afstaða að segja: Hér breytti ráðherra leiknum. Við verðum að sitja undir þeim óeðlilegu rekstrarskilyrðum á markaði, því óeðlilega umhverfi sem búið var til á þeim tíma, vegna þess að annars verða réttindi skert. Það er með öðrum orðum hægt að búa til sólarlagsákvæði. Það er hægt að útfæra þetta með einhverjum hætti þar sem það verður fyrirsjáanlegt innan einhvers tíma að

Mér finnst gífurlega mikilvægt að hér séu stjórnarskrárbundin mannréttindi varin en mér finnst líka ástæða til að kalla fram þá staðreynd að það er verið að brjóta á mannréttindum með því að útfæra þetta fyrirkomulag svona. Það er full ástæða til að benda á það að nú verða á þessum sama markaði til tveir hópar sem búa við gerólík skilyrði, það eru afleidd áhrif af þessu fyrirkomulagi. Handhafar eldri rekstrarleyfanna og svo þessir sem koma nýir inn á markað — þetta eru aðilar sem keppa á sama markaði, bjóða sömu þjónustu til sama hóps

Eru þessi leyfi framseljanleg, getum við búið þannig um hnútana, geta þau færst á aðrar íbúðir? Ég veit það ekki. Með þessum rúmlega 300 leyfum sem eru bundin við íbúðir á besta stað í borginni já, ég held að það verði setið á þeim. Þetta eru íbúðir sem nú sæta til að mynda ekki brunavarnaeftirliti Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, ef marka má umsagnir frá slökkviliðinu, í samræmi við raunverulega notkun. Það er hægt að tína ýmislegt til hérna, ýmislegt sem er ekki gagnslaust í því skyni að takmarka mikilvæg réttindi sem vissulega felast í atvinnuréttindunum;

við sem löggjafi verðum stundum að taka upplýsta ákvörðun um það að horfa á meiri hagsmuni og meta þá mögulega á kostnað annarra. Það er verkefnið sem við erum með hér. Ég veit hins vegar að þessi ríkisstjórn virðist vera mjög áhugasöm um útgáfu ótímabundinna leyfa, hvort sem það er í þágu landeldis, ný útlendingalög gera ráð fyrir ótímabundinni skipan kærunefndar útlendingamála og svo þetta. Þetta er ákveðin nýlunda í íslenskri stjórnsýslu, að leyfi séu bara gefin út ótímabundin. Og ég ætla svo sem ekki að leggja meira á vogarskálarnar í því, það hefur nú verið rætt ágætlega í ótengdu ótengdu máli hér á þinginu. En ég held að við þurfum að vera gagnrýnin því að stundum er þess virði að taka slaginn. Ef það er í alvöru svo að ráðherra hafi unnið gegn

Við getum ekki látið hugsanlega skaðabótagreiðslu ráða öllu hér í því að taka ekki ákvarðanir sem eru réttlátastar fyrir alla á markaði. Það er mitt mat.

Ég væri mjög til í að vita hversu mörg leyfi hafa orðið til frá því að það varð ljóst að lagasetningin lægi fyrir, sem munu þá dvelja í eldra fyrirkomulagi.

Ég vona að það hafi komist til skila frá mér. Ég vek hins vegar líka athygli á því að auðvitað styðjum við allar ráðstafanir í þágu þess að breyta skilyrðum á markaði.

frumvarp til laga um breytingu á lögum um fyrirtækjaskrá, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um ársreikninga og lögum um skráningu raunverulegra eigenda. Ef við förum yfir helstu atriði þá er með frumvarpinu annars vegar lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga sem heimila ríkisskattstjóra að skiptast á upplýsingum við fyrirtækjaskrár annarra EES-ríkja í gegnum samtengingarkerfi miðlægra skráa. Hins vegar eru lagðar til breytingar á lögum um fyrirtækjaskrá og lögum um skráningu raunverulegra eigenda. Ríkisskattstjóri veitir því upplýsingar um raunverulegt eignarhald samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849, en samkvæmt henni ber aðildarríkjum að tryggja að miðlægar skrár

Fyrir vikið eru jafnframt lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög sem kveða á um heimildir ríkisskattstjóra til að vinna með persónuupplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er til að sinna hlutverki sínu samkvæmt lögunum.

væru talin upp hlutafélög, einkahlutafélög og útibú erlendra hlutafélaga og einkahlutafélaga en samlagsfélög væru ekki tilgreind. Þó kæmi fram í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu að tilskipunin tæki til hlutafélaga, einkahlutafélaga og samlagsfélaga. Í minnisblaði menningar- og viðskiptaráðuneytis var talið að um réttmæta ábendingu væri að ræða. Í samráði við ráðuneytið leggur meiri hluti nefndarinnar því til að samlagsfélög bætist við ákvæðin.

Í umsögn Skattsins var talið rétt að jafnframt yrði gerð breyting á núgildandi 109. gr. laganna í því skyni að tryggja fullnægjandi vinnsluheimildir persónuupplýsinga á grundvelli laganna sem tæki þá til framangreindrar vinnslu sem og annarrar. Með vísan til minnisblaðs ráðuneytis leggur meiri hlutinn til viðeigandi breytingu. Þá eru lagðar til breytingar

til vinnslu persónuupplýsinga að því marki sem honum er það nauðsynlegt til að sinna hlutverki sínu samkvæmt nefndum lögum, svo sem vegna skráningar upplýsinga í fyrirtækja- og hlutafélagaskrá. Í umsögn sem nefndinni barst frá Persónuvernd

að vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt lögunum skyldi samræmast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þá kom fram í umsögn frá Skattinum um umrædd ákvæði frumvarpsins að mikilvægt væri að kveðið yrði á um um það með ótvíræðum hætti að við þá vinnslu persónuupplýsinga sem um ræddi hvíldi skylda á ríkisskattstjóra til þess að miðla persónuupplýsingum frekar en að ákvörðun um vinnslu væri háð túlkun ríkisskattstjóra á matskenndum heimildarákvæðum.

svo að skýrt yrði kveðið á um það í lögunum að þegar við ætti skyldi skrá upplýsingar í fyrirtækjaskrá um stjórnarmenn og varamenn, prókúruhafa, framkvæmdastjóra, endurskoðendur skoðunarmenn, félagsmenn í sameignar- og samlagsfélögum og aðra forráðamenn allra þeirra lögaðila sem skráðir eru í fyrirtækjaskrá. Loks eru lagðar til minni háttar eða lagatæknilegar breytingar sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar hér.

leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir og lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar

Ég mæli fyrir hönd meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010.

um samþykkt byggingaráforma, meta hvort þörf sé á því að skipulagið verði uppfært í heild eða að hluta. Þá er lagt til að sveitarstjórn geti kallað eftir skýringum og framkvæmt mat hafi engin umsögn um byggingaráform verið lögð fram á umræddum tíma. Markmið frumvarpsins er að stuðla að því að framkvæmdir við uppbyggingu íbúða gangi eftir án ástæðulausra tafa. Svo að ég fari aðeins yfir forsögu þessa frumvarps þá skilaði starfshópur forsætisráðherra skýrslu um umbætur á húsnæðismarkaði á vormánuðum ársins 2022. Ein þeirra tillagna sem þar var lögð fram beindist að því að skoða hvernig unnt væri að bæta stöðu sveitarfélaga til að knýja á um framgang samþykkts deiliskipulags á reitum þar sem tafir verða á framkvæmdum en aðrir aðilar en sveitarfélög fara með forræði máls. Sama ár var undirritaður rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Aðgerð D6 í aðgerðaáætluninni í viðauka við þann samning kvað á um að samið yrði frumvarp um að tímabinda uppbyggingarheimildir á grundvelli samþykkts deiliskipulags. Frumvarpi þessu er ætlað að fylgja eftir framangreindum tillögum sem fram hafa komið í vinnu stjórnvalda og heildarsamtaka á vinnumarkaði um aðgerðir til að auka framboð á íbúðarhúsnæði og bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Meiri hlutinn telur frumvarpið framfaraskref sem er til þess fallið að stuðla að auknum stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja frekara framboð íbúðarhúsnæðis. Meiri hlutinn telur lögfestingu þeirra heimilda sem lagðar eru til í frumvarpinu mikilvægar enda stuðla þær að því að framkvæmdir við uppbyggingu íbúða gangi eftir án ástæðulausra tafa sem gætu annars haft áhrif á framboð og haft óhagræði og kostnað í för með sér fyrir sveitarfélög. Þá tekur meiri hlutinn undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn ASÍ til nefndarinnar að breytingin muni auka fyrirsjáanleika í uppbyggingaráformum sveitarfélaga og framkvæmd á samþykktu deiliskipulagi.

telur rétt að árétta að sú meginregla gildir að íslenskum rétti að íþyngjandi réttarreglum verður almennt ekki beitt með afturvirkum hætti. Sú regla byggist á réttaröryggissjónarmiðum og að borgararnir geti kynnt sér þær reglur sem í samfélaginu gilda á hverjum tíma og hagað athöfnum sínum eftir því. Í þessu sambandi bendir meiri hlutinn einnig á að takmörkuð óbein eignarréttindi, svo sem afnotaréttur af landi eða önnur fjárhagsleg réttindi

nefndinni fram sjónarmið um að miða ætti við lengri eða skemmri tíma en mælt er fyrir um í frumvarpinu. Hagsmunasamtök heimilanna telja viðmiðunartímann of langan auk þess sem hvata skorti til uppbyggingar. Samtökin telja að taka mætti

útfærð verði neðri og efri tímamörk og með því sé hægt að byggja skilvirka hvata, t.d. með álagningu fasteignaskatts á auðar lóðir, auk stjórnvaldssekta í samræmi við verðmæti lóða og áætlaða stærð mannvirkis í fermetrum. Í greinargerð með frumvarpinu er rakið að í ljósi þeirra umsagna sem bárust við frumvarpsdrögin hafi sá viðmiðunartími sem mælt er fyrir um í 1. gr. frumvarpsins verið styttur úr sjö árum í fimm ár. Meiri hlutinn telur ekki nægjanleg rök standa til þess að breyta framangreindu tímamarki sem er að hans mati hæfilegt og falli að markmiðum frumvarpsins. um breytingar: Meiri hlutinn leggur til tæknilegar breytingar sem ekki er ætlað að hafa efnisleg áhrif á frumvarpið og er nánar gerð grein fyrir í nefndaráliti. Að framansögðu leggur meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar rita hv. þingmenn, sá sem hér stendur,